Постъпило е питане от народните представители Димитър Бойчев и Румен Стоилов към Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта, относно класирането на състезателите от националния отбор по самбо на Олимпийски турнир „Дружба 84” – гр. Улан Батор, Монголия. Следва да се отговори писмено до 31 януари 2013 г. Писмени отговори за връчване от: - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов; Атанасов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на три въпроса от народния представител Димчо Михалевски; Атанасов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на три въпроса от народния представител Димчо Михалевски; - министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;

Ваньо Шарков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Румен Петков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Валентин Микев; Микев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Валентин Николов; - министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Бойко Великов; Великов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Асен Гагаузов; - министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Михаил Миков;

Хасан Адемов; - министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народния представител Ивелин Николов. Съобщение за промяна в реда за парламентарен контрол: На 17 януари 2013 г., вчера, е регистрирано писмо за отлагане на отговор на въпрос № 254-06-1476 от народния представител Мая Манолова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков. Това е отразено в реда за отговори. Днес е уточнено от народния представител, че е допусната техническа грешка и въпросът под № 4 в реда следва да се замени – вероятно се има предвид „№ 4” – въпросът в поредността на въпросите към министър Дянков. Този въпрос № 4 следва да се замени с въпрос № 254-06-1476. Съгласувано е със заместник министър-председателя и министър на финансите господин Симеон Дянков.

Има изявления от групи, но преди това – процедура. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От тази сутрин с изненада научаваме от информационни агенции за резултатите от посещението на външния министър Николай Младенов в Израел. Израелски източници твърдят, че България, в лицето на външния министър, официално е обявила като виновник и извършител на атентата в Бургас организацията „Хисбула”. Това създава изключително нова ситуация и много опасна за българските национални интереси, защото ние можем да се окажем пряко въвлечени в един конфликт, който не е български проблем. За съжаление, българското Външно министерство нито потвърждава, нито отрича информацията до момента, в която, отново повтарям, се твърди да е изцяло от израелски източници. Затова от името на Партия „Атака” предлагаме да бъде изслушан незабавно министър Николай Младенов. Да осветли нещата, да каже какво е казал, кой му е дал мандат да прави такива твърдения, защото е парадоксално, че разследване на атентат се извършва от Външно министерство, а не от Вътрешното. информация, която тече от сутринта, се допълва от визитата на вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов във Ирландия, където се очаква също да бъде направено такова изявление. Затова още веднъж настоявам, от името на Парламентарната група на Партия „Атака”, да бъде изслушан министър Николай Младенов, защото ние все пак сме парламентарна република, депутатите не са информирани въобще по поставения въпрос и по този обрат, който отново може да се окаже изключително важен и опасен за България. Благодаря Ви за вниманието. Предлагам да гласуваме това предложение.

изслушване на външния министър господин Николай Младенов по въпросите, които повдигна господин Лаков.

(СК): Госпожо председател, моля да подложите на прегласуване това предложение, защото така или иначе тези отговори ще трябва да бъдат дадени. Това е въпрос от изключително значение за националната сигурност на страната и няма да може дълго време да се спестява истината. представители, трябва да знаем истината – има ли неопровержими доказателства българското правителство, разследващите органи, Министерството на вътрешните работи и прокуратурата за тези твърдения на външния министър? Колкото по-бързо се дадат тези доказателства, толкова по-малко ще се разпространяват интригите и дестабилизацията, която може да предизвика едно такова твърдение. Защото ще има отговори на подобна на подобна позиция на българския външен министър и те трябва много рано да получат своите контраотговори. Затова най-разумно, най-добре е Народното събрание да бъде това, което поиска тези аргументи и тези доказателства, да ги получи, за да можем всички като един да защитаваме една национална политика в защита на сигурността на страната. Благодаря.

Прегласуване. Гласували 81 народни представители: за 35, против 6, въздържали се 40. Предложението не е прието. Декларации от името на парламентарни групи по реда на големината на групите Коалиция за България.

На свое заседание така наречената комисия „Белене”, по-справедливо би било да се нарича „Анти-Белене”, прие междинен доклад, който управляващите ще внесат в пленарната зала в навечерието на предстоящия референдум за бъдещето на ядрената енергетика. Прецедент е временна комисия да пише междинен доклад върху 154 страници – процент и половина, от представени за обсъждане 10 000 страници. Целта е ясна – да се използва за дискредитиране на проекта, на политическите и граждански структури, които го подкрепят. Междинният доклад на комисията „Белене” е ярко доказателство как Парламентът и институциите на изпълнителната власт се използват от ГЕРБ за арогантен политически натиск и манипулации. Цялата работа на комисията се базира единствено на поръчковите изпълнения на Агенцията за държавна финансова инспекция, която без стеснение прави мръсни услуги на ГЕРБ. В комисията демонстративно бяха обсъждани единствено решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” в периода на управление на кабинета Станишев. В резултат без отговор останаха особено актуалните и парещи въпроси, свързани с днешното състояние на проекта в навечерието на референдума, а именно: Първо, защо в продължение на три години – от месец юли 2009 г. до месец март 2012 г. нито е подписан окончателен договор за строителството на АЕЦ „Белене”, нито са предприети мерки за прекратяване на действащите договорни споразумения с Русия? През този период ръководството на НЕК подписва девет нови допълнения към договорното споразумение и изплаща около 500 млн. лв. Второ, защо от проекта е прогонен стратегическият инвеститор RWE. На 10 януари в комисията „Белене” се игра фарсът „закрито заседание”, на което се гледа „кореспонденцията” между RWE и НЕК. Кореспонденция е в кавички, тъй като липсват писмата, забележете, на НЕК до RWE – неслучайно. На 13 юли 2009 г. RWE пише на НЕК, че е готов да участва в проекта, дори ако той надхвърли 10 млрд. евро, и посочва как ще осигури финансирането на своята част от проекта и пита как НЕК ще финансира мажоритарното си участие в проекта с 51%. Отказът на правителството на ГЕРБ да осигури на НЕК държавна подкрепа принуди RWE да напусне. Няма държава в света, която да се дистанцира от националните си ядрени проекти и да остави частния инвеститор да се оправя сам. Ако в правителството имаше мъже, те щяха открито да заявят: „Ние изгонихме RWE”. Правителството на Станишев привлече RWE към проекта, а правителството на Бойко Борисов го прогони, както прогони ЕОН, ВАЦ, немския собственик на Русенската корабостроителница и почти всички значими немски инвеститори. Трето, защо не беше допуснато изслушване на финансовия министър Симеон Дянков, за да обясни защо правителството на ГЕРБ спря държавните гаранции по проекта и лиши НЕК от достъп не само до изгодно кредитиране, а изобщо до кредитиране? Четвърто, защо след излизането от проекта на RWE не е проведен нов конкурс за привличане на друг стратегически инвеститор? Пето, защо без дебат, без никакво обяснение беше отхвърлено предложението за руско финансиране на проекта по схемата за финансиране на „Южен поток”? Шесто, защо след като беше нает официален консултант по проекта – банката „Ейч Ес Би Си”, решението за спирането му беше взето дни преди изготвянето на окончателния доклад от банката, въпреки че от междинния доклад става ясно, че от всички анализирани варианти, АЕЦ „Белене” е печеливш вариант? Седмо, защо не беше обсъден и един от най-актуалните въпроси, свързан с битието на всички българи, а именно как ще се покрият направените досега и предстоящи във връзка с искане на „Атомстройекспорт” към НЕК в арбитража разходи по проекта? Ръководството на комисията „Белене” и представителите на управляващото мнозинство в комисията от ГЕРБ не допуснаха изслушването на политическите лица, отговорни за вземането на тези решения – министрите Делян Добрев и Трайчо Трайков, министърът на финансите Симеон Дянков и премиерът Бойко Борисов. Защо тогава се внася този междинен доклад? Целта е елементарна и прозрачна: в навечерието на референдума за пореден път да се внуши, че проектът за Втора атомна икономически не е ефективен, че реализацията му ще бръкне дълбоко в джоба на българина и ще го принуди десетки години да плаща милиарди за един неизгоден проект. Цели се хората да бъдат отвратени от всичко, което се случва с проекта,

Договорената цена на проекта е 3 млрд. 997 млн. евро. (Шум и реплики.) Три четвърти от тези разходи ще се правят в България и в Русия и се индексират с българската инфлация, която за този период е 34%, а една четвърт – в Западна Европа и се индексира с инфлацията в Еврозоната, която е 13%. Като индексираме съответните части от цената към днешна дата – тя е 5 млрд. реплики от ГЕРБ.) Повтарям: към днешна дата цената на проекта е 5 млрд. 130 млн. евро. Това е завишена оценка, тъй като част от цената вече е платена и не подлежи на индексиране. В междинния доклад директно се правят внушения, че ако изградим „Белене”, българинът ще трябва да плати от джоба си 22 млрд. лв., а ако не го направим – ще ги спести. Арогантна нагла лъжа! Нека посмятаме: двата блока в „Козлодуй” осигуряват за година приходи от порядъка на 1 млрд. лв., за 10 години сумата е 10 милиарда, за 15 години, за колкото би се откупил АЕЦ „Белене” – тя е 15 милиарда. Повтарям: 15 милиарда лева! Това е без отчитане на инфлацията и ръста на цената през тези години. Хайде да се изпъчи някой от Вас и да обясни на българите, че за 15 години ще спестят 15 милиарда лева, ако затворим V и VІ блок на „Козлодуй”. Няма такива идиоти! Безсрамно лъжете, че ако го няма „Белене”, хората щели да спестят 22 милиарда! Точно обратното е! Ако го няма „Белене”, ще си купите същото количество ток, но от американските тецове ще ни струва не 22 милиарда, а над 60 милиарда. Ако си го купите от фотоволтаичните централи – цената ще е от порядъка на 240 млрд. лв.! (Смях.) Скъпи съграждани, за всички нас е важно не колко ще струва АЕЦ „Белене”, а колко ще ни струва токът от „Белене”.

Това вече са реални милиарди, които ще останат в джобовете на българите, не в джоба на Иван Костов, на Цветелина Бориславова, или на „Ей и Ес”, а на всички българи. Затова Ви призоваваме да не обръщате внимание на злобното политическо говорене около проекта „Белене” и да се концентрирате единствено върху личните си и национални интереси, които налагат да решите дали с изграждането на АЕЦ „Белене” да си осигурим свой независим източник на енергия на възможно най-ниска цена за един век за нас, за децата ни и за техните деца и внуци... до началото на ХХІІ век, енергия за ускореното развитие на България и висок стандарт на живот, без външна зависимост от вносна нефт, газ, въглища или електроенергия, без страх от изчерпване или спиране на този внос, без газови, нефтени или други енергийни кризи, без непрекъснат страх от растящите цени на електроенергията. Да решите дали да бъдем нация от сервитьори и овчари, както предложи премиерът Бойко Борисов, или нация, способна да развива високи технологии, да има високо ниво на образованието и да бъде конкурентна със своите хора и индустрия. Затова Ви призоваваме на 27 януари да кажем, че без ГЕРБ и Бойко Борисов можем, но без „Белене” и ядрена енергетика – не можем. Парламентарна група на Коалиция за България.”

процедурата, госпожо председател, ако разрешите лично обяснение. Това, което се чу сега за моя джоб, е жалка лъжа и не прави чест на този, който изрича това твърдение. Моите джобове отдавна са прозрачни и се виждат отвсякъде, така че да се говори по този начин е абсолютно недостойно, не прави чест на никой. Това ще кажа само и ще се обърна със следното процедурно предложение, тъй като ние имаме изявление от парламентарната група и аз не мога да говоря от името на парламентарната група. група. Обръщам се към стоящия тук вицепремиер, който отговаря за икономиката и който би трябвало да е абсолютно наясно по отношение на стойността на проекта. Това, което го приканвам, е да застане на трибуната и да отговори на всички тези твърдения, да ги разобличи, защото иначе излиза, че самият той не е бил в състояние да прецени едни елементарни разчети и не е накарал съответния му икономически екип да вземе правилните – в кавички, решения. Вие сте предизвикан, защото в противен случай, господин вицепремиер, ще бъдете лъжецът, който се има предвид тук. Вие лъжецът и моят джоб – това са твърде много клевети на един път, за да ги оставите без отговор. Благодаря.

Дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на Партия „Атака” искам да изкажа настояването министърът на културата Вежди Рашидов да подаде незабавно оставка. Това не е първият призив, който правя в тази насока, но сега вече има достатъчно основание, тъй като стана ясно на цялата българска общественост,

тоест някакъв нов сериал. Досега ние гледахме турски сериали по основните телевизии, наречени „национални”, всъщност, в много отношения антинационални. При всички случаи те са притежание на небългарски компании. Гледахме турски сериали и аз много пъти съм получавал въпроса при срещите с хората, с гражданите на България: „Защо позволявате да ни заливат с турски сериали, които ни лъжат, дават една лустросана картина за държавата Турция” – една недемократична държава, в която продължават да преследват заради политически убеждения, заради верски убеждения; има политически затворници, преследват се цели малцинствени групи – включително с геноцид, християни се преследват и избиват. Тази държава в България се представя като една прекрасна демократична и много идилична страна. Разбира се, това е въпрос на самите частни телевизии, които излъчват турските сериали и които промиваха мозъците на зрителите у нас с тези турски сериали. Сега имаме нова фаза на промиването на мозъците. Ще се снима в България, с участие на български актьори, турски сериал на историческа тематика. Аз си направих труда да проуча какъв е сценарият и разбирам, че там турското робство или геноцидът, който е извършван над българите в продължение на 480 години, ще бъде представен като една идилия. Например Балканджи Йово няма да му режат ръцете, защото не дава Яна на турска вяра, а ще играе примерно любимата интелектуална игра на ръководството на ГЕРБ – белот, чист белот, с поробителя, турските варвари, тези, които унищожиха християнската цивилизация на Балканите и извършиха геноцид над българския и други народи. Ще бъде представена една превратна, една лъжовна картина за България и за турското робство у нас, която картина много отдавна турската държава финансира с много пари, за да бъде представена пред света. Тоест, че у нас не е имало робство, не е имало геноцид, не е имало избиване и насилствено потурчване и ислямизиране, а всичко е било една идилия – тук османци и българи са живели прекрасно, пели са, свирили са, танцували са заедно и е било просто едно едно прекрасно съжителство. Или, както се изрази вицепремиерът Цветанов на Околчица: тука е имало турски представители – нещо като търговски представители, а не поробители, а не угнетители, а не убийци на българския народ, както ги наричат между другото Васил Левски, Ботев и другите наши национални герои. Ние категорично протестираме против това български мощности, български актьори, българският Киноцентър да бъде даван за снимане на сериали, които ще изкривят българската история, ще представят една фалшива картина и ще бъдат една фалшификация на цялото наше историческо минало. Сега си даваме сметка защо са били тези заседания в Анкара между турския и българския кабинет – нещо, което учуди и много българи. Мен ме питаха лично: каква е работата на българското правителство да ходи да заседава в Турция? Ето сега виждаме защо е заседавало там. Министърът на културата Вежди Рашидов се очертава като основен турски агент в българското правителство. Ако досега някой е имал илюзии по въпроса, то вече тези илюзии се разпръснаха основен агент на турската държавна политика, която е политика на неосманизъм. Това е ясно, това е доказано, това си личи по всички изявления на турския премиер и на външния Турция си води своята неосманска политика и, както се казва, това е нейна държавна политика, нейно право. Въпросът е: какво прави българската държава? Българската държава, в лицето на своя министър на културата, прави всичко възможно тази политика на неосманизъм да успее в България – ние да бъдем превърнати в провинция и вече български актьори, режисьори и други дейци на културата ни да влязат в услуга на турската неосманска теза. За нас от „Атака” това е национално предателство и нито ден повече господин Рашидов не трябва да заема поста министър на културата. Ще добавя още нещо възмутително, което тези дни стана известно.

защото Вие знаете, че тези фондове минават през министерствата, те не отиват директно до проектите, които са заявени – те минават през министерството, министърът решава къде да даде пари и къде не.

под герба на България. Това беше възмутително. Никакви мерки не бяха взети, никой не го заклейми, никой не му поиска оставката. От ГЕРБ би трябвало да го направят и да се възмутят, но само ние от „Атака” се възмутихме. Така че наясно сме какъв човек имаме пред себе си – човек, който псува и говори на турски в кабинета си на Министерството на културата под герба на България. Същият този човек е решил да отпусне 3 млн. 200 хил. лв. на компанията „Пайнер”, която се занимава с чалга, която всъщност популяризира чалгата в България. Става ясно, дами и господа, че България вече окончателно при този министър на културата и при това правителство се превръща в страната на чалгата – ориенталска държава, в която джамиите са най-много на глава от населението в цяла Европа и всички държави всъщност, и държава на чалгата, където се отпускат милиони, за да се подправя отново автентичната българска народна музика и хората да бъдат облъчвани с чалга певици. Ние от „Атака” сме много добре наясно защо се прави това – предстоят избори, само след шест месеца ще има избори. Тези избори за ГЕРБ минават с изобилие на концерти, където скъпоплатени актьори, всякакви гювендии, изпълняват някакви просташки спектакли, ниско културни, долнопробни, които са предназначени за масова публика и са предназначени да развалят всъщност вкуса на публиката, и основен елемент в тях е чалгата. Тези чалга певици, които са към тази компания „Пайнер”, сега ще бъдат първите на концертите на ГЕРБ. Те вероятно ще участват дори безплатно, защото вече компанията е получила над 3 милиона, това е корупция от най-висша форма. Правителството плаща на една компания, която ще осигури чалга певиците за предизборната кампания. Работата е ясна, прозрачна, вижда се от километър. Въпросът е, че резултатът ще бъде нова чалгизация на България. Защо господин Рашидов не даде тези три милиона и двеста хиляди на някои ансамбъл за народна музика, автентичен, каквито имаме десетки, стотици ансамбли, които съществуват самостоятелно, издържат се сами, едва връзват двата края, но продължават да разпространяват автентичната българска великолепна музика?! Има такива чудесни ансамбли, самодейни, във всички краища на нашата страна. Защо Рашидов не даде милиона на някой такъв ансамбъл и на няколко такива ансамбли, за да поощри истинския български фолк, истинската българска народна музика?! Не, той ги дава на чалга певиците ясно е защо, защото те ще забавляват публиката по време на предизборната кампания на ГЕРБ. Ясно е на какво стъпва ГЕРБ – на чалга, на купени цигански гласове, на турцизация и на турско-български сериали, в които ще ни обясняват как турците не са клали и ислямизирали българския народ, а са го галили по главата, целували са го по челото и са играли заедно, както казах, любимата игра на ръководството на ГЕРБ – чист белот. Това е подигравка и гавра с българската национална идентичност. Така че има още няколко месеца до края на мандата, но не е късно да направите един добър ход – полезен за обществото на България, дами и господа от ГЕРБ, да настоявате пред своя ръководител първи държавен и партиен ръководител, да отстрани веднага Вежди Рашидов от поста министър на културата, защото той стана прекалено опасен за българската национална идентичност. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Инициативният комитет „Не на измамата Белене” не може да насмогне на лъжите на БСП. Направо не можем да насмогнем! Днес отново ни затрупаха с лъжи и моята цел днес, от името на Синята коалиция, е да започна да ги опровергавам. Започваме с една от най-натрапваните неистини, които се отнасят до закриването на четирите малки блока на АЕЦ „Козлодуй”. Цялата истина по този драматичен епизод ще изложим днес пред Вас, уважаеми народни представители, за да влезе веднъж завинаги в стенограмите на Народното събрание и за да спрат, надяваме се, злонамерените интерпретации. На срещата си в Мюнхен през 1992 г. Г-7 приема политика за ядрената безопасност в страните от Централна и Източна Европа. Тя предвижда финансова подкрепа за спешни краткосрочни програми за повишаване на безопасността и стратегия за извеждане на блоковете в средносрочен период. Мотивите са ясни последиците от Чернобилската ядрена катастрофа още не са овладени, а повечето съветски реактори в бившия вече комунистически блок са от този тип. В същата тази година в България тече политическа драма. Премиерът Филип Димитров иска вот на доверие, губи го и правителството му пада. Президентът Желев натоварва своя съветник Любен Беров да състави ново правителство с мандата на ДПС. То е гласувано тайно на 30 декември 1992 г. Ето и стенограмата за резултата от вота, в който СДС не участва. Докладчик, председател на комисията, е нашият колега Ремзи Осман. И той казва следното: Народното събрание реши: избира Любен Борисов Беров за министър-председател на Република България”. И слушайте сега какво пише в стенограмата: „Всички депутати от БСП и ДПС стават прави и бурно ръкопляскат”. Така е подменена волята на избирателите от 1991 г., когато те със сигурност не са искали правителство на БСП и ДПС. Шест месеца по-късно с подозрителна бързина се развиват събития, които решават съдбата на І и ІІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. На 7 юни 1993 г. тогавашният министър на енергетиката Никита Шервашидзе е упълномощен от кабинета Беров да преговаря с Европейска банка за възстановяване и развитие за помощ от 24 милиона екю за укрепване на безопасността на блоковете. Преговорите траят няколко дни

„Дава съгласие за подписването на договора, при условие че спирането на І и ІІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, което се очаква не по-късно от 1 април 1997 г.”. Ето това свършва правителството на БСП и ДПС с министър-председател Любен Беров. Беров си отива година и три месеца по-късно. Изборите през студения декември на 1994 г. излъчват кабинета на лидера на БСП Жан Виденов, който само за две години катастрофира България. Правителството на Иван Костов получава в наследство освен астрономическата инфлация, съпътстваща икономическия колапс на България, и задължението да спази подписаното споразумение за І и ІІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. До края на своя мандат той не ги затваря и на 15 май 1998 г. пише писмо до европейския комисар по разширяването Ханс Ван Ден Брук, в което посочва: „Нашата позиция е, че блокове І и ІІ трябва да продължат работа до 2005 г., а блокове ІІІ и ІV до 2010-2012 г.”. Костов се придържа към тази позиция, и аз съм свидетел на това, неизменно в последвалите тежки присъединителни преговори. Те водят до меморандума, подписан на 29 ноември 1999 г. от министъра на външните работи Надежда Михайлова и новия комисар по присъединяването Гюнтер Ферхой. В този документ предмет на много спекулации отляво, и пригласяни от други политически партии в този Парламент, няма – подчертавам няма – съгласие между българското правителство и Европейската комисия за датите за закриване на блоковете. Но по-съществената му стойност е, че меморандумът избягва задължаващото споразумение за закриването на блоковете. Така вратата за удължаване на живота им остава отворена. Тази стойност се потвърждава от последващите събития, когато кабинетът на Сакскобургготски решава през 2002 г. да закрие блокове І - ІV преждевременно. Актът на Министерския съвет е обжалван пред от 11 народни представители. Тук ще кажа няколко добри думи за БСП, сред които са и днешните депутати Ангел Найденов, Михаил Миков, Любен Корнезов, Емилия Масларова и Петър Димитров.

но отхвърля закриването на блокове ІІІ и ІV, защото има само меморандум, но не и споразумение за тях. Милко Ковачев – министър на енергетиката, Меглена Кунева министър по европейските въпроси и главен преговарящ, и Соломон Паси – министър на външните работи, обжалват решението на съда, но искането им за затваряне на блокове ІІІ и е отхвърлено със същите мотиви от 5-членния състав на Върховния административен съд с Решение № 3044 от 28 март 2003 г. Нито Кунева обаче, нито Сакскобургготски се съобразяват със съдебните решения – затварят блоковете, съответно в 2003 и 2006 г., и приключват преговорите за членството на България в Европейския съюз. В същото време те гласувате решение за възобновяване на „Белене”. И ето къде се връзват нещата. През февруари 2004 г. Меглена Кунева казва: „Нека мислим за нова АЕЦ,

които са гласували „за” и са подкрепили развитието на ядрената енергетика по отношение на централата „Белене”.” Да Ви прилича това на един въпрос? Прилича Ви, сигурно! Така АЕЦ „Козлодуй” беше принесен в жертва на измамата „Белене”. Затова бойкотът на референдума е скритото „да” за тази измама. Благодаря Ви.

Благодаря

и развитието на VІІ – нов енергиен блок в АЕЦ „Козлодуй”. ГЕРБ обаче не е съгласна да изгражда АЕЦ „Белене” по начина, по който го договори тройната коалиция – смятан икономически ефект, неопределено финансиране с не най-съвременна технология и не най-сигурна. Затова беше и прието решението за спиране на Проекта „АЕЦ „Белене”. БСП започна и отстоява „Белене” като политически проект, за да отговори на руските интереси. Днес тя използва същия този проект единствено и само за политически цели. Ако се интересуваше от общественото мнение, щеше да направи референдум преди обявяването на големия шлем, големия енергиен шлем, щеше да поиска референдум преди да мине гласуването и решението на Народното събрание. БСП инициира референдум не защото иска да има „Белене”. Нейният лидер знае, че този проект няма смисъл, който днес му се приписва. Затова дори избяга и не подписа договора за строителството. БСП не каза как би построила тази централа, нито кой би го направил, колко ще струва проектът на данъкоплатците и каква ще е цената на тока от него. БСП манипулира позитивния вот на избирателите, за да го използва като доказателство единствено и само за подкрепа на политиката, която е водила тройната коалиция. Всеки глас „да” на референдума е глас „за” връщането на тройната коалиция. Това не трябва да се допуска, защото би било връщане на страната назад във времето и ще доведе до поредната национална катастрофа. ГЕРБ призовава да се гласува с „не” на референдума и да спрат спекулациите на БСП за демократичния граждански вот. Допитванията до народа са основен елемент на демократичното управление. В случая с подписката на референдума относно Проекта „Белене” обаче сме свидетели на една крупна партийно-политическа манипулация от страна на БСП. Провеждането на референдум месеци преди редовните избори по въпрос, който е от компетентността на правителството, е опасна предизборна манипулация. Предстоящият референдум е мъртвороден, смисъл обречен е още в своя зародиш, защото на суверена не му е работа да отговаря на въпрос за ядрена енергетика, най-малкото защото си няма и понятие от детайлите в нея. Да, БСП събра над 700 хил. подписа, но това единствено показва колко е твърдият електорат на тази партия, който може да бъде мобилизиран от столетницата. А това, че 99% от подписалите се нямат и хабер какво всъщност ги питат и до какво ще доведе един или друг отговор, няма значение. Говорим за реалните дългосрочни резултати на отговора, а не дали да има работа за 4 или 5 хил. души единствено и само за 5-6 години какво ще доведе това за националната ни сигурност. С абсурдната си инициатива за общонародно допитване за „Белене” БСП създава лош прецедент, който ще има поне три негативни последици: променя се същността на въпроса за строителството на атомна електроцентрала от икономически, екологичен и геостратегически въпрос във въпрос на политически пристрастия и патриотична гордост – нещо опасно само по себе си; създава се негативен прецедент в най-новата демократична история на България, тъй като референдумът ще има нулев резултат, впоследствие никоя партия или организация няма да може да събере и без това завишеното количество гласове за организиране на официално допитване. Като следствие от негативния прецедент, допълнително се създава и празно пространство и противопоставяне между гражданското общество и политическите партии, разделение, което и в момента е най-големият проблем на политическата ни система. Какво означава нова ядрена електроцентрала? Само едно – АЕЦ „Белене”. Иначе въпросът щеше да бъде – нова ядрена мощност, което вече засяга и изграждането на нови реактори в Козлодуй. А какъв беше въпросът, под който БСП събра толкова подписи? Точно: „Да строим ли „Белене”?” Следователно какво демонстрира премиерът с изявлението си ГЕРБ да гласува с „не”? На първо място, отхвърля с един замах всички слухове и коментари, които обвързаха управляващата партия с политиката на БСП. Със своето „не” Борисов категорично се дистанцира от партията на Сергей Станишев. С това премиерът даде ясен знак, че главната цел на ГЕРБ е да спечели парламентарните избори, които ще му дадат нов 4-годишен мандат. В крайна сметка Бойкоборисовото „не” на предстоящия референдум окончателно ще сложи край на всички интриги около АЕЦ „Белене”, а самият референдум ще е ялов. Той едва ли ще изкара повече от 1,5 или 2 милиона души пред урните, поне половината от които ще кажат „не”. След това Народното събрание ще трябва само да препотвърди решението си от март 2012 г. Митът за евтиния ток, „Новата АЕЦ ни трябва, за да може България да бъде енергиен център на Югоизточна Европа”, да изнася ток и да печели пари тази теза е древна, дребна, фалшива и неадекватна на българския национален интерес. Защо България да произвежда евтин ток, евтина суровина и да я продава на трети страни и да печели малко? Не е ли по-добре да ориентираме българската икономика към технологии, към високи технологии, интернет услуги, модерно земеделие и висококачествен туризъм например.

но пък изместването на приоритетите от създаване на икономика с висока добавена стойност към икономика на производство на суровини ще задържи доходите ни по-ниски. Така колкото и евтин да е токът, който идва от АЕЦ „Белене”, парите на българите никога няма да са достатъчни и да го заплащат без финансови затруднения. Идва въпросът за цената на АЕЦ „Белене”. Цена над 10 млрд. евро е огромна и очевидно България няма свободни пари, за да построи централата. Икономическата логика изисква да има чужд инвеститор, добре е този инвеститор да е частен и още по-добре е да не е само един. Тук българското правителство е длъжно да бъде активно и да преговаря за сделка, която то вижда като изгодна за страната, а не просто да осигури каквито и да било, някакви инвеститори. Грешните партии. Лошо впечатление прави, че останалите партии влизат изцяло в играта и действат по правилата на БСП. Явно нелевите партии перфектно разбират, че с подписката си БСП си вкара поне три сериозни автогола. Първо, отрече се да бъде партия, свързана не с цялостна политическа платформа, а с отделна тема. Такива са например пиратските партии днес или зелените партии в своята зора. Второ, завзе въпрос, който според всички опоненти и голяма част от обществото има негативни социални измерения. И трето, най-вероятно ще трябва да преглътне нищожността на евентуалния референдум при ниска избирателна активност заради собствения си закон. Не прави чест на всички тези партии обаче, че вместо да се опитат да развият ситуацията по такъв начин, че да спечелят, а обществото обществото поне да остане на нула от инициативата на БСП, са склонни да оставят социалистите да се омотаят като пиле в кълчища и с това да подведат цялото ни общество.”

Уважаема госпожо Стоянова, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Обръщам се към ръководството на Народното събрание с молба, когато говори за Парламента, да уточнява кой състав на Народното събрание има предвид. Госпожа Цачева обяви, че ще дава дума за изявления от името на парламентарни групи

Иначе нямаме обяснение защо представителят на ГЕРБ предпочете да се изкаже последен. Очевидно той има предвид големината на парламентарната си група в следващия Парламент, когато ГЕРБ като най-малка парламентарна група ще говорят последни.

Лично обяснение – госпожа Цачева. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Аз се обръщам към преждеговорившия, който намеси името на председателстващия заседанието в момента, в който парламентарните групи направиха заявки в залата за декларации. Към този момент трима представители на трима различни парламентарни групи вдигнаха ръка. Това бяха представители от парламентарните групи на Коалиция за България, Синята коалиция и Партия „Атака”. Към този момент нямаше искане от Парламентарната група на ГЕРБ за декларация. Затова, тъй като едновременно бяха подадени заявките, ако аз бях променила или въвела друга поредност на изказванията, щях да бъда обвинена не за пророчески възможности за следващия състав на Народното събрание, а едва ли не и кой знае още за какво! Затова прецених, че е коректно от тези, които в момента едновременно подадоха заявка, по реда на големината на парламентарните им групи да дам думата. Това е било съображението ми. Моля конкретни решения на ръководството, което в момента ръководи заседанието, да не се тълкуват превратно и да се вменяват и внушават,

Благодаря Ви, госпожо председател. Моето процедурно предложение е да не се

размерите, по големината на парламентарните групи, ще излезе, че една парламентарна група не може да отговори на нападки срещу своите действия тогава, когато прецени. В случая Българската социалистическа партия излиза с една декларация, която съдържа огромен брой лъжи и упреци срещу народен представител, представител, който ръководи парламентарна комисия за разследване на далаверата в „Белене”. Той използва парламентарното време на групата си, за да отговори.

БСП ще може да излиза да лъже, да обвинява всеки и никой няма да има право, чувствайки се засегнат, да излезе и да отговори, като народен представител или като парламентарна група. Това е безсмислено упражнение

Думата поиска вицепремиерът и министър на финансите господин Дянков.

за да напомня позицията си като финансов министър, която мисля, че много последователно още от самото начало на мандата съм поддържал, а тя е следната: като финансов министър смятам, че нито държавни гаранции, нито директно финансиране през бюджета е добра политика за което и да е правителство в България за Проекта „Белене”, защото този проект е непосилен за държавния бюджет на България. Само да направя някои сравнения. Предложената сума – тази, за която всички говорят, е близо седем пъти по-голяма от годишните разходи на България за здравеопазване. Тя е близо три пъти по-голяма от годишните разходи на Република България не само за пенсии, но за всички социални плащания. Като отговорен финансов министър, винаги към казвал: държавни гаранции, директна държавна помощ за Проекта „Белене” е непосилна. от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпросите към вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Първият въпрос е от народния представител Мая Манолова относно коледни надбавки за пенсионерите. Слушаме Ви, госпожо Манолова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дянков, ще използвам възможността, че имам първия си парламентарен въпрос, за да направя реплика по Вашето изявление. Абсолютно некоректно беше от Ваша страна (силен шум и реплики да говорите лъжи от парламентарната трибуна, защото би следвало да Ви е ясно, че парите за изграждането на „Белене” няма да бъдат пари, които ще се изразходват от държавния бюджет. Става дума за проектно финансиране, за осигуряване на финансов ресурс по друг начин, което Вие като финансов министър би следвало да разбирате и очевидно разбирате, очевидно обаче задачата Ви, както и на парламентарното мнозинство, е да сипете лъжи от парламентарната трибуна и да се опитвате да дискредитирате предстоящия референдум. Уверявам Ви, това няма да се случи, защото говоренето на представителите на ГЕРБ по начина, по който го правят – срещу референдума, е най-добрата реклама за референдума

за това, че вече четвърта година, откакто управлява правителството на ГЕРБ, наблюдаваме два процеса: единият – на лавинообразно нарастване на всички цени, а другият – на замразяване на доходите на българските граждани, от което очевидно най-потърпевши са българските пенсионери, които потребяват стоки от първа необходимост, инфлацията по отношение на които е над 20%. Както Вие знаете най-добре, пенсиите на българите до този момент не са увеличени и със стотинка. Очаквано е, че в края на миналата година те имаха надеждата, че ще получат коледни надбавки, както впрочем се случваше всяка година по време на управлението на Сергей Станишев – получаваха два пъти увеличение на пенсиите в рамките на календарната година и коледни надбавки в края на същата година. През последната година от нашето управление коледните надбавки бяха в размер на 150 лв. е изтекло): след като и Вие, и социалният министър Тотю Младенов, включително и президентът Плевнелиев създадохте очаквания в българските пенсионери, че ще получат коледни надбавки ...защо не дадохте на българските пенсионери очакваните от тях коледни надбавки? Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Манолова, по предварителни данни завършихме 2012 г. с дефицит по консолидираната фискална програма на касова основа в размер на около 350 млн. лв. или 0,45% от брутния вътрешен продукт. Това ни нарежда след Швеция и Германия, като страни с най-добро бюджетно изпълнение в Европейския съюз. Добро изпълнение, но все пак е дефицит. На всички въпроси последователно, откакто откакто се задаваха въпроси за евентуални коледни добавки, аз съм отговарял, че такава възможност може да има само при наличие на излишък. Само една страна в Европейския съюз за миналата година успя да стигне до малък излишък – това е Швеция. Надявам се, че през следващия ни мандат и ние ще успеем да го направим. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дянков, едва ли ще стигнем Швеция, защото във всички случаи Вие няма да имате тази възможност, тъй като няма да имате следващ мандат. Стига с тези пророчества! МАЯ МАНОЛОВА: Но да се върнем към въпроса и да бъдем коректни. В края на миналата година, когато и Вие, и социалният министър Тотю Младенов обещавахте, създавахте очаквания в българските пенсионери, че ще получат коледни надбавки, Вие обвързахте това събитие с два процеса. Първо – преизпълнение на приходната част на бюджета и реализиране на икономии, така че реализираният дефицит да бъде на по-добри нива от реализираният дефицит да бъде на по-добри нива от планирания; и второ – разплащания от Европейската комисия по европейски проект. И двата, както всички знаем, се случиха. В началото на тази година Вие се похвалихте, че сте реализирали около 750 млн. лв. икономии или преизпълнение, тъй като бюджетът, който сте реализирали, е в рамките на 380 млн. лв. спрямо предвидения от 1 млрд. Тоест спестили сте и от преизпълнение на приходната част, и от икономии сума в размер на 750 млн. лв. Европейската комисия се разплати, пак по Ваши думи, с 300 млн. евро на 28 декември, така че в края на миналата година Вие сте разполагали с необходимите необходимите средства, със или без разплащането от Европейската комисия даже. Впрочем еврокомисарите Ви помолиха, Ви посъветваха, настояха да не си миете ръцете с тях, защото въпросът за плащане на коледни надбавки е въпрос, който решавате Вие и не зависи от разплащанията на Европейската комисия. Така или иначе, след като създадохте очаквания

Дуплика – господин Дянков. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Манолова, пак се връщам на думите си от миналата есен, когато ясно, конкретно казах, че ако към края на месец ноември ние сме на излишък, тогава може да се говори за евентуални пенсионни надбавки. В края на месец ноември ние бяхме на дефицит, макар и доста по-малък от очакванията. Към края на годината, пак споменавам – дефицит от 350 млн. лв. или под половин процент от брутния вътрешен продукт. Но дефицит! Аз не съм популист, моето правителство не е популистко и затова ние харчим толкова, колкото имаме. Дори за миналата година, при най-голямото ни старание, беше изхарчено малко повече, отколкото държавата събра като приходи. По този показател, както споменах, сме след Швеция и Германия, след отличниците в Европа. Ситуацията в Европа все още е тежка – затова успяхме онова, за което споменах преди малко. Относно коментара спрямо Европейската комисия – нека пак да повторя логиката. Държавният бюджет на Република България, който се приема от всички Вас в края на годината, е на касова основа. Той заповядва на финансовия министър да има до определен дефицит. За 2012 г. ми заповядахте да направя така в бюджета, правителството да направи така, че на касова основа, колкото е разплатено, той трябва да е под 1 млрд. 100 млн. лв. Вижте, ние стигнахме, с всичките ни старания, на 350 млн. лв. Ако не беше дошла ставката от Европейската комисия, която още през септември бяхме сертифицирали и дали, лесно щяхме да минем над този милиард и 100 милиона. Тогава като финансов министър нямаше да съм си изпълнил задачата

Следващият въпрос е на народния представител Михаил Миков – относно Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Призовавам председателят на Народното събрание да направи така, че Правилникът на Народното събрание, който всички сме приели, да се спазва.

и то очевадно. Моля Ви за това нещо да им отнемате думата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще следя стриктно за времето, което Правилникът е разписал. Следващият въпрос е на народния представител Михаил Миков – относно вноски/премии за доброволно здравно осигуряване. Слушаме въпроса Ви, господин Миков.

Уважаеми господин министър, на широката общественост и българските граждани е известна политиката на ГЕРБ по отношение на задължителното здравно осигуряване. За четири години Вашето правителство цапардоса около два милиарда, внесени за здравеопазване, за да крепи фискалната стабилност. Това е широко известно. По-малко известно е, и затова съм си позволил да задам този въпрос – какво става в областта на доброволното здравно осигуряване, където след въвеждане на един нов модел, преминаване от осигурителна дейност към застрахователна, не бяха предприети действия по синхронизиране на законодателството и най-вече данъчното законодателство? Тоест, вноските които бяха освободени, за да се стимулира доброволното здравно осигуряване, станаха застрахователни премии. Само че като погледнем Уредбата за застрахователните премии, договорите за медицински застраховки включени ли са в Приложение № 1 към Кодекса за застраховането, тоест премии, които не се облагат с данък, какъвто списък има, за да се стимулира този тип дейност? Този въпрос аз съм го задал преди Нова година, защото се създава голям проблем при осчетоводяването и данъчното облагане. По същия начин стои и въпросът

промените в Закона за здравното осигуряване и Кодекса за застраховането, които са в сила от 7 август 2012 г., определят преходен период от една година на здравноосигурителните дружества да приведат дейността си в съответствие с новия Кодекс за застраховането. Договорите за доброволно здравно осигуряване, които са в сила към 7 август 2012 г., следователно запазват действието си до изтичането на този срок, но не по-късно от 7 август 2013 г. Новите текстове в Закона за здравното осигуряване и Кодекса за застраховането не водят до промени в данъчното третиране на разходите за доброволно здравно осигуряване.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря, че внесохте някаква яснота в тази посока. Само Ви обръщам внимание, че преходният период е за пререгистрацията. Той не е дефиниран правно като преходен период за данъчно облагане, но Вие с Вашето изявление внесохте яснота по този въпрос. Там има други проблеми във връзка с регулирането от комисията. Те също са законодателни. Само Ви обръщам внимание, може би не е съвсем във Вашия ресор, но доколкото регулацията е при Вас, Ви обръщам внимание. Ясно – за премиите, другия въпрос за преотстъпването по Закона за корпоративното подоходно облагане. При дружествата за доброволно осигуряване има едно преотстъпване на корпоративен данък в размер на 50 на сто на здравноосигурителните фондове за стопанската им дейност, пряко свързана или помощна, за осъществяване на основната им дейност, а това го няма при застрахователните. Ако изясним и този детайл, мисля че ще бъде добре за този сегмент

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е относно признаването на гроздовата ракия от Европейския съюз за чисто българска напитка. Уважаеми господин министър, на заседание на правителството беше одобрен доклад на министъра на земеделието и храните господин Мирослав Найденов за традиционния характер на българската спиртна напитка „Гроздова ракия”. С правителствено решение Ви бе възложено, като министър на финансите, да предприемете необходимите действия пред институциите на Европейския съюз за допълнение на чл. 23 от Директивата на Европейския съюз с цел България да прилага намалена ставка на акциза по отношение винена дестилатна спиртна напитка „Гроздова ракия”. борбата за признаването на гроздовата ракия за чисто българска трябва да се превърне в национална кауза. Господин министър, ако бъде призната за чисто българска напитка, гроздовата ракия ще се облага с половин акцизна ставка, което ще понижи и крайната цена на продукта. Така литър ракия ще струва около 2 лв. по-евтино. Също така ще се стимулира и тази част от аграрния сектор, който се занимава с производство на грозде, и ще се пие ракия от винен дестилат, а не от други дестилати. В този контекст моят въпрос към Вас, господин министър, е: придвижена ли е документацията от страна на България пред Европейския съюз, доказваща, че гроздовата ракия е традиционна българска напитка, използвана още от древността? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. ЗАМЕСТНИК Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Димитров, първо, едно Република България чрез Министерството на финансите изпрати искане до Европейската комисия за разрешение да се прилага намалена акцизна ставка за спиртната напитка „Гроздова ракия”, произведена на територията на страната. На 2 ноември същата година – 2011 г., получихме отговор от Европейската комисия, с който ни информира, че подобно предложение на този етап ще доведе до нарушаване на чл. 110 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Съгласно този текст от Договора нито една страна членка не може да налага върху стоките от други държави членки вътрешни данъци от такъв характер, че да дава косвена закрила на други стоки. С други думи, Европейската комисия ни уведоми, че е целесъобразно данъчните правила за гроздовата ракия да продължат да следват общите правила за облагане с акциз на етиловия алкохол. Благодаря.

Господин министър, аз Ви благодаря за отговора. Надявах се, че наистина България ще успее да защити марката „Гроздова ракия” като чисто българска напитка. Аз много добре знам, че това щеше да бъде един много труден процес, дълъг процес. За съжаление, наистина времето беше изтървано. Това трябваше да се случи още през 2006 г., когато България не беше приета в Европейския съюз. При положение, че сега имаме конкуренция от страна на

скочи на 2,25 евро. Това щеше да донесе на сектора най-малко 450 млн. евро. Обръщам се към Вас с молба – ако има някаква възможност, да продължим да настояваме пред Европейския съюз и пред Европейската комисия, за да защитим тази марка, тъй като има достатъчно доказателства, които доказват, че тя се е пиела още от древността и е чисто българска напитка. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Димитров, първо искам да благодаря, че Вие доста точно определихте кога е бил моментът да се зададе този въпрос. След получаването на отговор от Европейската комисия ние като следваща стъпка зададохме логичния въпрос: „Защо има три държави в Европейския съюз, за които има такива изключения?” След това ни беше отговорено, както Вие казахте, и искам да го подчертая: „Защото те са водили тези преговори в процеса на присъединяване към Европейския съюз, когато е възможно такива въпроси да се повдигат”. Но ако го повдигнете след това, не е въпрос само на Европейската комисия да разреши. Трябва да се мине през разрешение на всичките държави – членки на Европейския съюз. Благодаря Ви. Да, това е една изпусната възможност. Кой е изпуснал тази възможност? Меглена Кунева. Тук трябва да се каже кой е изпуснал тази възможност. Благодаря. Следващият въпрос към господин Дянков е на народния представител Мая Манолова относно изразходването на 51 млн. лв. от здравни вноски. Слушаме Ви, госпожо Манолова.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

Това стана известно в средата на месец декември по отношение на здравните вноски. Става дума за 51 млн. лв., събрани в повече от планираното от българските граждани, от всички нас, от всички тези, които си плащаме здравните вноски, които би следвало да бъдат изразходвани за здраве. Моят въпрос беше зададен веднага след като стана ясна тази информация – в средата на месец декември. Той е: за какво ще изразходвате тези 51 млн. лв.? Въпросът вече има друга актуалност, защото всички ние знаем за какво изразходвахте тези 51 млн. лв. Сега е нормално да Ви запитам: защо ги изразходвахте по този начин? Защо отново в ущърб на хората, които добросъвестно си плащат здравните вноски, бяха прибрани в държавната хазна 44 млн. лв. суми, събрани за здраве? Защо не бяха изразходвани за онкоболните? Защо не бяха изразходвани за лекарства, с които ще бъде натоварен бюджетът на Касата за 2013 г.? Защо не бяха изразходвани за повече медицински направления, за лекари-специалисти? Защо не бяха изразходвани за заплащане на медицински изделия? Защо не беше покрита която и да е нужда от здравни грижи на българските граждани, а отново бяха откраднати от тях и бяха използвани не по предназначение, а по Ваше усмотрение?! Благодаря, госпожо Манолова. За отговор – министър Дянков. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Манолова, краткият отговор е: защото това предвиждат законите за държавния бюджет и за здравното осигуряване, които Вие гласувахте аз да изпълнявам 2011 г. Аз не мога да се отклонявам от тези закони. Всъщност главната ми задача като финансов министър е да изпълнявам законите, и по-конкретно: Съгласно § 1 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета за Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. преизпълнението на здравноосигурителните приходи може да се разпредели за здравноосигурителни плащания по реда, определен само от Надзорния съвет на Здравната каса. Здравната каса се е събирал веднъж в началото на декември 2012 г. и е поискал увеличаване на лимита за здравноосигурителни плащания в размер на 10 млн. 100 хи. лв. над определените със Закона за бюджета за Здравната каса. Това разрешение е дадено, така че в резултат общият размер на разходите по бюджета за Здравната каса за 2012 г. е бил увеличен с тези 10 млн. 100 хил. лв. във връзка с преизпълнението на здравноосигурителните приходи към третото тримесечие на 2012 г. Ние все още нямаме окончателни данни за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

колегата Миков каза „цапардосахте”, но аз ще се изразя по-деликатно и ще кажа – източихте от Националната здравноосигурителна каса за 4 години:

90 млн. лв.: 40 млн. лв. от преизпълнение на събираемостта на здравните вноски и 50 милиона – неосъществен трансфер от Здравноосигурителната каса към Министерството на здравеопазването. И понеже господин Велчев призова за спазването на законите и се удари в гърдите като представител на мнозинството, което спазва закона, и защото Вие също се позовахте на точния смисъл на законите, аз ще Ви припомня Решението на Конституционния съд, което забрани пари от здравни вноски, включително трансфери, да бъдат използвани в държавния бюджет или в Здравното министерство. Така че Вие заедно с това парламентарно мнозинство и заедно с господин Велчев не просто нарушавате законите. Вие нарушавате българската Конституция, защото след Решение на Конституционния съд Вие източихте 50 млн. лв. от Касата и ги изразходвахте един Бог знае за какво. Ще кажа нещо повече. За Вас Националната здравноосигурителна каса е една спестовна касичка, която всички ние пълним, а Вие си дърпате когато и за каквото Ви е нужно, против законите и против Решението на Конституционния съд.

безобразията и далаверите в „Корал”, безобразията в Иракли! Ето, това е приоритетът на правителството. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Манолова, в рамките на мандата на правителството на ГЕРБ ние сме изхарчили с 3 млрд. лв. повече за здравеопазване отколкото в рамките на мандата на Тройната коалиция.

За неподчинение на наложеното наказание Ви отстранявам за едно заседание от залата. Моля, напуснете залата! И пак да припомня, по същия този закон, който защитавам като финансов министър и който Вие гласувате, парите от който и да е резерв, включително и резерва по здравноосигурителните вноски, не могат да се използват, забранено е да се използват, никога не са се използвали – нито в нашия мандат,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Искам да направя това лично обяснение, защото явно петъчният ден и занапред ще бъде използван за клевети, оплювания и не само към мен, и към всички Вас. Много дразни социалистите и бившите участници в тройното управление, че оттук вече говорим с цифри и с факти. В споменаването на моето име, не можах да разбера каква е моята вина за Касата и как аз съм източил Касата? Може би оттук нататък българските зрители ще наблюдават истинското лице на бившите комунисти, прекръстили се сега в социалисти. Защото всеки, който си сменя името, явно иска да избяга от това, което е вършил, и да казва: „Аз това повече няма да го правя.” Българите са казали: „Вълкът кожата си мени, но нравът – не.” Вие не можете да се промените. Вие сте си това – лъжци, мошеници, да лъжете хората, да ги манипулирате както и сега за „Белене”. Цялата Ви дейност, цялата Ви политика е изградена на фалшификациите, на неспазването на закона и да казвате, че другите не спазват закона. Аз Аз нямам думи! Българските граждани трябва да се подготвят точно за едно такова манипулиране. Те трябва да знаят, че тези 6 месеца до изборите ще бъдем заливани с всякакви клевети и лъжи, както в случая. Благодаря.

Много лошо е, когато държавата се намеси в тези неща. Още по-лошо е, когато политици се намесват и решават кой да бъде например главен мюфтия на Република България. Както знаете, до 2009 г. това го правеше много успешно Ахмед Доган. След 2009 г., когато на Недим Генджев нещата започнаха да не му се получават, Партия „СКАТ” тогава, реши да застане на страната на Неджим Генджев. Съпредседателят на тази партия Валентин Касабов се среща с турския консул в Бургас господин Юджеер по това време. След това се получава така – нещо, което вече е изключително притеснително, че има данни, че българската държава се е намесила конкретно в този случай. беше разпространено писмо, в което се вижда как ръководни кадри на държавата, посланици – турският посланик, американският посланик, пряко вмешателстват в избора на главен мюфтия.

Зададох Ви този въпрос, за да излезете тук и да кажете има ли такива нарушения, които сте констатирали – първо, и има ли опростени задължения на Главното мюфтийство към българската хазна? Моля Ви, да отговорите на този въпрос, за да разсеем тези внушения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор вицепремиерът Дянков. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Чуколов! Накратко на двата въпроса: има ли опростени задължения? Не, няма такива опростени задължения. Има ли намерени нарушения? Да, има намерени такива нарушения. По конкретно – в края на месец октомври 2012 г. на мюсюлманско изповедание е възложена проверка от Националната агенция за приходите за установяване на факти и обстоятелства във връзка с постъпил сигнал. Тази проверка продължава и до момента. Обикновено такива проверки, а и по закон, текат около 6 месеца. На мюсюлманското изповедание обаче преди това, в два случая през 2007 г. и също по наше време – 2012 г., са правени други данъчни и осигурителни проверки, които са установили (тази в 2012 г.) данъчни и осигурителни задължения в особено големи размери. С други думи има неплащане на данъци и осигурителни задължения към държавата. За тези публични задължения на мюсюлманското изповедание (това е името на самото юридическо лице) е образувано изпълнително дело в Агенцията за приходите и заради това, макар че е имало многократни искове за опрощаване на предишни задължения, те не са били опрощавани до този момент. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, благодаря Ви за Вашия отговор. Надявам се, когато окончателно излязат тези данни, да не се огънете под влияние на мюсюлманското вероизповедание. Защо казвам това?

„Уважаеми господин министър-председател, пиша Ви във връзка със събитията около Главното мюфтийство. Вие знаете, че със съдействието на министър Цветан Цветанов ние успяхме да си възвърнем Главно мюфтийство.” Цветан Цветанов – Главно мюфтийство. Това са думи и най-накрая ще Ви кажа кой е разписал писмото – главният мюфтия на България, отсега да Ви го кажа.

става въпрос за провокацията, която мюсюлманите направиха пред джамията) ние сме готови да промени нашата позиция за подкрепа на ДПС и да подкрепим ГЕРБ на бъдещите избори.” Става въпрос за местните избори през 2011 г.

агенция за приходите не се е получил натискът и подкрепата явно е била наполовина. „Възползвам се от случая да Ви благодаря от името на турския посланик Исмаил Арамаз за съдействието Ви пред Софийския апелативен съд за регистрацията на вероизповеданието на 12 февруари 2011 г. Очакваме и в бъдеще Вашето съдействие.” Виждате от това писмо, което излезе в редица медии в България, става ясно, че държавата се е месила във въпроси, свързани с вероизповеданията. Става ясно, че турският посланик се е месил тук, става въпрос и става ясно как едно вероизповедание се използва за политически цели. Както се казва, изводите може да си ги направи всеки един от Вас.

Абсолютно неоснователно преди малко беше наказан депутат от Коалиция за България, на мен не ми се дава думата своевременно, когато я искам, а господин Велчев говори като „моралния стожер” на това Четиридесет и първо Народно събрание. Вие го допуснахте той да отправя нападки и клевети по отношение на опозицията, без да ми дадете възможност да отговоря на това. Естествено, че обвиних господин Дянков в нарушение и на законите, и на Конституцията, но то беше по повод изказвания на господин Велчев, че, видите ли, ГЕРБ са блюстителите на закона днес и в това Четиридесет и първо Народно събрание. По отношение на Здравната каса е извършена кражбата на века, като са отклонени 2 млрд. лв. в нарушение и на законите, и на Конституцията, и господин Велчев като председател на тази парламентарна група, която гласува тази кражба и я узакони, трябва да мълчи, когато се говори за това. Що се отнася до промените в кожата и в нрава – ГЕРБ са политическата сила, която се върти на 180 градуса по няколко пъти на ден – от твърдо „да” за референдума, към три пъти „не”, а днес слушаме призиви едва ли не, че референдумът няма смисъл, защото въпросът е мъртво роден. Слава Богу, гражданите знаят кой роди този въпрос в този му вид и ще кажат какво мислят за Вас на 27 януари. Следващият въпрос е от народния представител Десислав Чуколов относно общата сума, получена в полза на държавата от приватизация в периода 1989 2012 г. (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, след 10 ноември 1989 г. беше решено, че държавната собственост в България трябва да стане частна. Беше решено – знаете, имаше един План „Ран-Ът”, разработен от Андрей Луканов, от тогавашното социалистическо правителство. В резултат на този план България просто беше разграбена. Това го знаят и седящите в тази зала, и Вие, и гражданите в България.

Тази денационализация всъщност на тази собственост беше извършена по най-варварския начин в цяла Европа, смея да кажа, и в света. Редица специалисти казват, че такова разграбване, наречено приватизация, каквото е имало в България, на друго място го е нямало. И във Франция, и в Англия е имало решения на държавата редица сектори, които принадлежат на държавата, да бъдат приватизирани и да станат частни, но винаги се е запазвала така наречената „Златна акция”. Твърди мнозинства в управлението на тези частни фирми и като цяло секторите, които са важни за държавата, така са били построявани тези механизми, за да може пак да се влее в интерес на същата държава – националният интерес на съответната държава. Какво се случи в България? Точно обратното. Редица анализатори, имаше и един главен прокурор, който каза, че активи за около 30 милиарда са били приватизирани и в хазната са влезли около 2-3 милиарда. Задавам Ви този въпрос сега, в качеството на финансов министър, човек, който има цялата финансова информация в България, просто да направите едно обобщение, да излезете тук и да кажете от тази приватизация, която всъщност, както казах, представляваше ограбване на България, какво получи в крайна сметка Очаквам Вашия отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Чуколов, приватизационният процес в България започва през 1992 г. с приемането на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и създаването на Агенцията за приватизация. Съгласно този закон приватизацията на държавни предприятия е извършвана чрез Агенцията за приватизация и до 2002 г. – чрез съответните министерства-принципали. През 2002 г. е приет нов Закон за приватизация и следприватизационен контрол, който определя приватизацията на държавни предприятия да се извършва само от Агенцията за приватизация. Тоест след 2002 г. – обръщам внимание, че това не е по време на правителството на господин Костов, това е по времето на правителството на НДСВ – се създава нова законова и институционална рамка за приватизационния процес. Данните за приходите от приватизация на държавни предприятия на Агенцията за приватизация в този период са следните:

Тоест за целия 20-годишен период от 1993 до 2012 г. държавата е получила и парични, и непарични платежни средства на стойност 7,4 млрд. лв. за всички приватизирани предприятия. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, моля Ви да отговорите на няколко допълнителни въпроса. В тази сума, която казахте, влизат ли договорените инвестиции? Когато се приватизира едно предприятие, обикновено в договора се казва и какви инвестиции ще бъдат направени в същото предприятие. Калкулирате ли тази сума и също така поетите задължения на съответните предприятия дали влизат в тази сума? Защото всички знаем, че в България беше приватизирано по следната схема: първо, едно държавно предприятие се съсипва,

от „Атака” винаги сме настоявали прокуратурата да може да разследва тези сделки. Все още не е изтекла тази давност. Все още трябва да се знае кой ограби българския народ и той трябва да си понесе отговорността. Дали са масови решения, които са вземани, колективни решения, дали е прикривана под различни процедури тази така наречена „приватизация”, това ще решат прокуратурата и съдът, но трябва да се работи в тази посока. Тук моята молба към Вас е: всички данни, които имате, защото ГЕРБ дойдохте на власт с обещанието, че нещо ще се направи, ще има някаква форма на възмездие, на ревизия на тези сделки, моля Ви, ако имате такива данни, предайте ги в прокуратурата. Остават още няколко месеца на на ГЕРБ да управлявате България, след това ще направим всичко възможно, ако Вие не го направите дотогава, да разсекретим тези неща, да ги извадим наяве, на светло и да се види кой е крал родината ни. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Чуколов, в сумата, която току-що споменах, не влизат инвестициите, които по време на приватизационните договори са били обещавани един вид за получаване на съответното предприятие. След коментарите Ви обаче излиза един друг въпрос, на който в момента нямам отговор, но се ангажирам при повторен Ваш въпрос да намеря информацията. тук влизат така наречените „купонови разплащания” или си спомняте в началния период – това е ставало главно до 2002 г., но има и някои отделни сделки. БТК е такава сделка например, по времето на НДСВ, когато с купони от масовата приватизация, не директно плащане, са се купували доста големи държавни предприятия. Така че в тази сума 7,4 милиарда лева влизат и тези непарични платежни средства. Каква е частта обаче в момента, нямам такава информация. При последващ въпрос се ангажирам да мога да отговоря по-пълно. Благодаря. Последният въпрос към министър Дянков е от народния представител Кирчо Димитров относно възможността народните читалища да получат допълнителна субсидия от преизпълнените приходи на НАП и митниците за 2012 г.

Уважаеми господин министър, по Българската национална телевизия Вие съобщихте, че финансовата 2012 г. е завършила по-добре от очакваното. Заради преизпълнението на приходите от НАП и митниците бюджетният дефицит за миналата година е три пъти по-малък от заложения. Тоест вместо заложеният 1,1 милиард дефицит бюджетът ще излезе на минус 400 млн. лв. Според Вас, това би позволило допълнително увеличение на някои доходи през 2013 г. Именно поради по-добрата фискална база читалищните работници се надяват да получат допълнителна субсидия, която би им позволила по-спокойно да изпълняват задълженията си, а не да излизат в неплатен отпуск с цел икономии на средства. Предвид гореизложеното, моят въпрос към Вас е: ще предвидите ли допълнително финансиране на читалищата в България от преизпълнените приходи в държавния бюджет за 2012 г.? Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Димитров, първо, едно уточнение, понеже все още за изпълнение на Бюджет 2012 г. имаме предварителни данни. Последните данни от днес са, че сме завършили на дефицит от 350 млн. лв. или 0,45% от брутния вътрешен продукт. Тази цифра може би минимално ще се променя до април, когато вече ще имаме окончателни данни към Европейската комисия. Относно Вашия въпрос. Съгласно Закона за държавния бюджет за 2013 г. са предвидени 2 млрд. 303 млн. трансфери и субсидии от централния бюджет по бюджетите на общините. Увеличението спрямо 2012 г. е със 144 млн. лв., а увеличението във функцията „Почивно дело, култура, религиозни

си, че в Проектобюджета за 2013 г. като една от последните поправки влязоха допълнителни 5 милиона именно за културно дело в общините, които целят с 10%, и вече е факт, от 1 януари 2013 г. да се увеличат заплатите на всички работещи в в този сектор, като пък отделно се дадоха допълнителни пари в бюджета на общините за капиталови разходи. Така че вече е направена една стъпка. Дали е възможно да се направи и втора стъпка, както Вие казахте, аз бих искал такава стъпка наистина да се осъществи, защото във времето в Министерството на финансите разчетите, които сме правили през последните 10-15 години за частите на държавната и общинската администрация, които най-малко са получавали увеличения, те са две – социалната дейност, особено Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, затова там увеличихме два пъти заплатите, и в културната сфера. Уверявам Ви, че в момента, в който видим, но не в първия месец на годината, а когато имаме някакви

Реплика – господин Димитров. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Господин министър, благодаря за отговора. Да, наистина съм последователен с искането си да се отпуснат повече средства за читалищата, защото знаете, че през 2009 г. ние намалихме субсидираната сума за читалищата с около 30%. Да, през 2013 г. заложихме увеличение с 10%, но наистина те все още не са достатъчни. Една част от общините отпускат някакви средства, но те са минимални и те доникъде не стигат, да не кажа, че голяма част от общините пък и не отпускат средства за читалищата. По принцип читалищата са 3500 в България, около 2400 са в селата и там е единственото място, където се развива културна дейност. Сумата, която е отпусната, се използва за заплати, за осигуровки, за ток, за вода, за закупуване на книги. Пак повтарям, тя е крайно недостатъчна и наистина се надявам от добре постигнатия дефицит, което е голям успех за това правителство, да намерите средства да отпуснем една допълнителна субсидия за читалищата, за да може в селата, селата, които се обезлюдяват през последните години, да се развива някаква културна дейност. Читалищните работници с нетърпение очакват да получат добра сума, с която да могат да възобновят дейността, която се е развивала в предходните години. Уверявам Ви,

на министъра на здравеопазването госпожа Десислава Атанасова. Има въпроси, по които е

пита относно финансиране на лекарските специализации. Господин Миков, имате възможност да развиете въпроса Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо министър, хубаво е, че се мисли за лекарските специализации, когато има много болници в България с толкова застарял състав, че перспективите пред тях, особено в провинцията през следващите пет до десет години, никак не са розови. Решаването на въпроса със специализациите, включително осигуряването на допълнителни средства, създаде редица проблеми. Проблемите объркват младите хора, които имат желание да се възползват от възможностите за лекарски специализации, включително да работят в България, а не в чужбина. Проектът, който е спечелило министерството, тече, сроковете текат, те са притеснени от забавянето, неяснотите и противоречията, че хем трябва да са в неплатен отпуск, хем трябва да имат трудов договор, за да получават осигуряване. Според мен основният въпрос идва от това, че когато е направена програмата, никой не е помислил, че не може с европейските средства да осигуриш заплащане на стипендии. Това е големият проблем. Сега трябват едни спешни законодателни промени. Промени, които да въведат в нормален законов ред тази иначе добра идея – рязко да се увеличи броят на специализантите в България. България. Въпросът ми е зададен най-общо: как ще се осигури от държавата финансирането на лекарските специализации, но той има своите детайли, които ако не бъдат решение, и то много успешно, означава, че нищо няма да стане и този проект крие сериозни рискове, веднъж, да се провали, втори път, хората, които биха се включили да специализират – лекарите, да бъдат сериозно демотивирани. Въпросите за стажа на тези лекари, въпросите въобще за социалния им статус, въпросът за коментира се в сайтовете, фиктивен неплатен отпуск. Вие сте юрист и знаете, че не може да има фиктивен неплатен отпуск, не може да има неплатен отпуск, без да има трудово правоотношение. Това са все въпроси, които трябва да намерят отговор

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Миков, в отговор на Вашия въпрос относно начините, осигурени от държавата, за финансиране на лекарските специализации Ви уведомявам следното. Държавата финансира обучението на специализантите в системата на здравеопазването, обучаващи се на места, финансирани от държавата. Средствата от държавния бюджет за финансиране на обучението се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването. Предоставянето на средствата се извършва въз основа на сключени договори между министерството и висшите училища. За 2013 г. са утвърдени общо 254 места за специализанти, финансирани от държавата, от които 240 места са за лекари. Освен финансиране на обучение на специализантите, които ще бъдат приети на посочените 254 места през 2013 г., Министерството на здравеопазването трябва да финансира обучението на още 836 обучаващи се към момента специализанти на места, финансирани от държавата, приети през предходните години – в периода 2008-2012 г. В проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2013 г., и вече в одобрен бюджет, са заложени средства, необходими за финансиране на посочения брой специализанти. С изменение на Наредба № 34 от 29 декември за Придобиване на специалност в системата на здравеопазването и промяната, която извършихме аз и моят екип на 3 юли 2012 г., е предвидена възможност финансирането на обучението за придобиване на специалност да се извършва и със средства от европейските проекти и програми. Във връзка с това ние изпълняваме вече Проект „Нови възможности за лекарите в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще подпомогне обучението на 1000 специализанти чрез отпускане на ежемесечни стипендии в размер на две минимални работни заплати, поемане на месечната такса за обучение, както и предоставяне на медицинско облекло, учебна литература за целия период на период на проекта от 15 месеца. Условията за кандидатстване за специализантите са следните: сключен договор за обучение съгласно Наредба № 34 – тоест зачисляване на специализация, сключен трудов договор с лечебното заведение, попълнено заявление за кандидатстване и съпътстващи документи, изготвени и предоставени на Министерството на здравеопазването, и, разбира се, целта на този проект е да изместим фокуса на кадровата политика в здравеопазването към задържане на младите специалисти в България. Благодаря.

сроковете за специализациите текат. Неяснотите около статуса на специализантите, специално кандидатстващи за разпределение на тези 16 милиона по програмата – става въпрос за около 1000 души, продължават да висят. Основният въпрос е: необходими ли са промени, за да се осигури това финансиране? Промени, които наистина да постигнат ефекта, който се цели – 1000 нови специализанти с поети от европейски средства в частта две минимални работни заплати плюс такси и прочие, защото остава парадоксът, че Наредбата за специализациите изисква друг статус на тези лица. Възникват въпросите: социалното им осигуряване, кой ще го покрие – болниците ли ще го покрият, и откъде ще се покрива? Осигурява ли се допълнителен ресурс на болниците, които са търговски дружества, за да може да се реализира това финансиране и в крайна сметка политиката и целта? Благодаря Ви. Дуплика, госпожо министър. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Миков, първо, да уточня, че Наредба № 34 е издадена през 2006 г. на 2012 г. е променена, така че да се дадат тези нови възможности. Действително досега договорите се сключваха чрез тристранно споразумение между висшите училища, лечебните заведения и специализанта. Безспорно е, че съществува проблем и той се появи след като беше ясно, че спечелихме този проект относно социалното осигуряване през периода на специализация, подготвени са нормативни промени, създадена е работна група. Тези нормативни промени ще бъдат предложени на Народното събрание може би през следващата седмица от колеги от Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика, така че наистина да дадем възможност тези 16 милиона лева – нещо изключително важно и безспорно като факт – за първи път се случва в системата на здравеопазването да се инвестират толкова европейски средства за специализация на младите лекари в България. Благодаря. Господин Миков, чухме Вашето становище, а сега ще чуем въпроса на госпожа Мая Манолова относно изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Преди малко имах възможността да чуя отговора на министър Дянков за

Както всички български граждани вече знаят, в края на миналата година Здравната каса отчете преизпълнение на събираемостта на здравни вноски с 51 млн. млн. лв. Обясних го на министър Дянков, на Вас не е необходимо да го обяснявам, че тези 51 млн. лв. са пари, които са събрани от здравноосигурените български граждани, от пациентите и би следвало да се изразходват за здраве. милиона от тези пари бяха насочени към болничната помощ, а останалите 41 млн. лв. последваха съдбата на 1 милиард и 400 милиона през 2010 г., на 340 милиона през 2011 г., тоест откраднаха се от Здравната каса и се насочиха към националния бюджет. Моят въпрос към Вас е: Вие като министър на здравеопазването и господин Цеков, който е във Вашия ресор като шеф на Националната здравноосигурителна каса, не предадохте ли интересите на българските пациенти, като за пореден път позволихте да бъдат откраднати от тях 41 млн. лв. и да бъдат насочени, по признанието на самия финансов министър, към държавния резерв? Вместо да се дадат за разплащане на неразплатените лекарства за месец ноември, с които ще бъде натоварен бюджетът на Касата за тази година, вместо да се дадат за доболнична помощ за направления, вместо да се дадат за медицински изделия, вместо да се дадат за онкоболни, вместо да се използват за здравни грижи на хората, които си плащат, те бяха буквално откраднати от тях в края на миналата година с Ваше съдействие. Въпросът ми е: защо съдействахте за поредната кражба от българските пациенти? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Манолова, във връзка с Вашия въпрос, постъпил в Министерството на здравеопазването на 19 декември 2012 г. относно изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса Ви информирам следното. Първо, към датата на подаването на искане за информация по постъпилия въпрос няма изготвен окончателен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 31 декември 2012 г. До 20 февруари 2013 г. е срокът за представяне на такъв отчет пред Министерството на финансите. Следва да знаете, че всяка година Комисията по здравеопазване, чийто член сте Вие, приема отчета за изпълнението на бюджета и на дейността на Националната здравноосигурителна каса, когато е предоставен на Народното събрание. В приходната част очакваме информация за събраните приходи за здравноосигурителни вноски по отчета на Националната агенция за приходите към 31 декември 2012 г., която е органът, отговорен за събираемостта на здравните вноски. По отношение на разходите. Към момента Националната здравноосигурителна каса, тоест към момента на задаване на въпроса, няма неразплатени задължения към доставчици, включително и за лекарства за домашно лечение. Неизплатените средства в края на 2012 г. – на аптеките, които може би Вие визирате, са дължими по Наредба № 10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели. В срок до 30 дни, считано от датата на представяне на необходимите документи – и към датата на Вашия въпрос и към края на годината, заявените средства по всички заявени фактури и всички направени доставки и сключени договори с аптеките по реда на Наредба № 10, са изплатени. Бих искала да добавя, че средствата, за които говорите във Вашия въпрос – над 40 милиона, може би е интересно какъв е техният произход и защо наистина в края на годината има такова преизпълнение. Двадесет и два милиона са поради факта, че са намалели значително средствата, които Националната здравноосигурителна каса плаща за лекарства за домашно лечение, вследствие на работата на Комисията по цени и реимбурсиране и всички нормативни промени, които ние предприехме от месец март до края на годината. Останалите средства са

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, наистина съм удивена от Вашата неосведоменост по въпроси, които се отнасят до финансирането на здравни дейности от Националната здравноосигурителна каса. Имам удоволствието в средата на месец януари да Ви съобщя една информация, която беше официално огласена от Националната агенция за приходите, а именно че изпълнението на здравноосигурителните вноски за миналата година е на плюс с 51 милиона лева. Тази официална информация на НАП беше оповестена на 16 декември. Във връзка с тази информация на Агенцията за приходите бяха проведени две заседания на Надзорния съвет на Касата. Там Вие имате свои представители, включително Ваша заместничка е шеф на надзора на Касата и съм удивена как не Ви е информирала, че въпросът за това как да бъдат изразходвани тези 51 млн. лв. е разглеждан на две заседания на Надзорния съвет. Всъщност това е известно и на всички български граждани, които се интересуват от въпроса: къде отиват парите от здравните вноски, които плащат всеки месец? Наистина е шокиращо от парламентарната трибуна да науча, че здравният министър не знае какво е изпълнението на здравните вноски за миналата година. Е, сега Ви информирах! милиона са плюс. Ще Ви информирам и за нещо друго, което също е публично известно, че 10 милиона от тези пари бяха дадени на болничната помощ и че останалите пари бяха прибрани в държавния бюджет факт, който беше потвърден и от министър Дянков. Значи той знае, а Вие не сте научили. Наистина удивителна незаинтересованост именно за здравния министър. Тези 44 млн. лв. – неразплатени лекарства за месец ноември, за които има официална информация и от пациентските организации и от шефа на Касата господин Цеков, всъщност той отказа да ги разплати с бюджета за миналата година и ги подари на Дянков с аргумента, че, видите ли, времето за тяхното тяхното технологично отчитане в рамките на миналогодишния бюджет било много малко и той не можел да се справи. Така че информирайте се от господин Цеков защо той за пореден път вместо да се напрегне и да си свърши работата предаде интересите на българските граждани, които плащат здравни вноски? И двамата участвахте в поредната кражба от джоба на данъкоплатеца, който си плаща здравните вноски, за да харижете поредните 40 милиона на министър Дянков. Благодаря Ви, госпожо председател. че, първо, Националната здравноосигурителна каса е независима институция. Да, действително през предходната година се проведоха две извънредни заседания на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Действително бяха изплатени надлимитните дейности към лечебните заведения. Само че може да се говори за неосведоменост и непознаване на нормативната уредба и визирам конкретно – нормите на Наредба №

коментарът, който направихте, не крие желанието Ви да призовете Надзорния съвет на Здравната каса, неговият управител и здравният министър да нарушават действащото законодателство. Изключително се надявам да е така. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Румен Петков и Кирил Добрев относно лечението на чужди граждани след инцидента в село Коиловци. РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател. Дами и господа народни представители, госпожо министър! На 16 октомври миналата година в землището на село Коиловци се състоя инцидент с участието на чуждестранни граждани. При този инцидент, в който те извършиха опит за убийство на български граждани, двама от тях бяха ранени, защото в инцидента, за щастие, участва служител на Министерството на вътрешните работи, който с изключително хладнокръвие и с голям професионализъм предотврати убийството на двамата свои съграждани, предотврати и посегателството върху техния живот и възпря атаката срещу тях. В резултат на това двама от чужденците са ранени, а единият е бит. По моя информация тримата са били лекувани в продължение на няколко дни в Плевенската болница. Редица Ваши колеги дадоха доста странни обяснения на поставените от мен въпроси. Моето дълбоко убеждение е, че те лъжат и то лъжат съвършено съзнателно за сметка на българската национална сигурност, за сметка на самочувствието на българските граждани и за сметка на българската държава и държавност, това, разбира се, не е толкова Ваш проблем. Въпросът ми към Вас е: кой и кога е заплатил разходите за лечението на тези чужденци? Защото от този въпрос би трябвало народните представители и обществото да добият известна яснота за характера на инцидента, за съответните мерки, които са предприети от българските, в случая здравни власти, и за реакцията на държавата, от която произлизат тези граждани. От Вашия отговор би трябвало да се добие яснота: те от държава – член на Европейския съюз ли са, какъв е бил конкретният подход, как е защитен интересът на нашата здравна система, какви стъпки са предприети, за да не бъде тя ощетена и в крайна сметка обществото да получи отговор на един въпрос, който особено за региона на Плевен има много голяма значимост? Благодаря Ви за вниманието. За отговор Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Петков, във връзка с отправен въпрос кой и кога е заплатил разходите за лечението на трима чужди граждани, пострадали при инцидент на 16 октомври в землището на село Коиловци, Ви давам следната информация. Информация за пострадалите при инцидента постъпва чрез телефон 112 в Районната координационна централа на Центъра за спешна медицинска помощ – Плевен, в 2,58 ч., като в 3,00 ч. са тръгнали два екипа на центровете за спешна медицинска помощ. В три и петнадесет са били на местопроизшествието, където са оказали първична медицинска помощ. Двата екипа на ЦСМП – Плевен, в 4,30 ч. предават в Спешното отделение на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, трима пострадали чужди граждани. След направените изследвания и констатиране на уврежданията единият пациент отказва лечение и е напуснал лечебното заведение. Другите двама са хоспитализирани в Клиниката по ортопедия и травматология, като са изписани след пет дни болнично лечение. На 13 декември 2012 г. по сметка на Университетската болница „Д-р Георги Странски” са постъпили 2210 лв. от Алианц Банк България с основание за плащането – издадени фактури за лечение на чужди граждани. За обслужването на чужди граждани от екипите на Спешна медицинска помощ заплащане не се дължи. Съгласно Закона за здравето и Наредба № 25 за оказване на спешна медицинска помощ, чл. 7, съгласно който разходите по оказване на спешна медицинска помощ до хоспитализиране на пациента се поемат от държавата и съгласно Регламент № 883/2004 на Европейската общност, така че българската здравна система не е ощетена в случая. Благодаря.

Вие споделихте, че преводът е направен от Алианц Банк България. Тоест искате да кажете, че Алианц Банк България е платила лечението на чужденците на базата на фактури. Това е абсолютно несъстоятелно. Известно е, че спешната помощ е безплатна в първите 24 часа, но оттам нататък всеки престой в здравно заведение се покрива от осигуровката на гражданина, ако той е гражданин на държава – член на Европейския съюз. Това означава, че Вие трябва да имате неговия осигурителен номер. Това означава, че Вие трябва да имате неговото име. Приемам, че това са лични данни, но не приемам твърдението, че лечението им е платено от Алианц Банк България. Това е или съзнателен стремеж да заблудите Народното събрание или въпиюща некомпетентност. От Вашия отговор – Вие го завършвате с Европейската общност и Европейското общностно право, не става ясно това граждани на държава – членка на Европейския съюз ли са, или не са? не са? Ако Вие имате техните осигурителни номера, те са членове. Аз Ви питам: Френското посолство ли плати лечението? Ако Вие не знаете дали Френското посолство е платило лечението, не сте за тук. Защото от отговора Ви – какво означава „Алианц банк” плати лечението? Това е абсурд! абсурд! Онези двама лъжат. Аз не мога да квалифицирам това, което Вие правите. Банка ще плати лечението на чужденци?! Това е изключено!

че тук Вие говорите за 2000 лв., значи е платено само лечението. Вие проверили ли сте колко помещения са били изпразнени от МВР, за да се осигури охрана?

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Петков, мисля, че ясно се изразих, че за Спешната помощ в България, съгласно Закона за здравето, съгласно европейските регламенти и международно подписаните договори, не се дължи плащане. Средствата, които са постъпили по сметка на Университетската болница в Плевен, са от „Алианц банк” – България. Дали е редно, дали не е, дали се е налагало да бъдат охранявани помещенията – с такава информация не разполагам. Информацията, с която разполагам, е подадена чрез ръководството на Университетската болница в Плевен. Ако Вие искате някакви допълнителни данни, имате достъп до обществена информация. Като народен представител никой не може да Ви откаже такава, съгласно всички права, които Ви дава и фактът, че сте народен представител. Може да поискате от самото лечебно заведение допълнителни данни и факти коя коя е „Алианц банк” – България, и по какви фактури са превели средствата. Аз Ви гарантирам, че колкото е било необходимо да се заплати за лечението, тоест 2210 лв., са преведени на лечебното заведение и системата на здравеопазване в България не е ощетена. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към въпрос от народния представител Бойко Великов относно откриване и провеждане отново на процедури за продажба на терени и незавършен хирургичен блок на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” – град Велико Търново. Заповядайте! Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, моят въпрос е свързан с Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” – град Велико Търново, и по-точно с терените и незавършения хирургичен блок към болницата. Известно е, че тези терени са повече от 40 декара и представляват особен интерес – представляват интерес за бизнеса, за търговски вериги, интерес, който продължава повече от десет години. Тази сага с тези терени, продължаваща повече от десет години, е без да са предприети окончателни разпоредителни действия с тях. Тъй като тези терени са държавна собственост заедно с хирургичния блок, който не е завършен, моят въпрос конкретно към Вас е от страна на министерството взети ли са решения и предприети ли са конкретни действия по разпоредителни сделки, свързани с тези имоти? Имам предвид, че и в Общинския съвет – Велико Търново, и от страна на общината изтече информация, че има такива действия, предприети от ръководството, от борда на болницата, и това е невъзможно без решение на министерството. Моят въпрос е точно: конкретни действия има ли? Има ли условия, свързани с тези терени, по които се работи и предстои ли такава разпоредителна сделка с тях? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Госпожо министър, имате думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Великов, в Министерството на здравеопазването са постъпили писма от д-р Людмил Гецов – изпълнителен директор на Многопрофилна областна болница за активно лечение град Велико Търново, с които същият уведомява министъра на здравеопазването за намеренията и желанието на ръководството на лечебното заведение да обедини съществуващите болнични структури, находящи се в База 1 – град Велико Търново, ул. „Ниш” 1, и База 2 – град Велико Търново, ул. „Бузлуджа” Отдалечеността на двете бази създава редица трудности както за пациентите, така и за персонала на болницата. В подкрепя на това намерение е била организира подписка за одобрение от населението на град Велико Търново във връзка с това ръководството на болницата е изготвило концепция за развитие на Многопрофилната болница „Д-р Стефан Черкезов” АД, като в нея е посочено, че така желаното обединение на базите може да се постигне чрез завършване на строителството и оборудването на обект „Хирургичен корпус”, който в момента представлява незавършено строителство. Намеренията са в тази сграда да бъдат преместени и структурите на лечебното заведение, находящи се в База 2. Като възможен вариант за финансиране на тази дейност е посочена продажбата на терени и сгради – собственост на многопрофилната болница, които не се използват от лечебното заведение за осъществяване на лечебна дейност. Посочено е, че към момента има проявен инвеститорски интерес към поземлен имот с площ 17 000 квадратни метра, разположен в южната част на терена, върху който се ситуира База 1, както и втори и трети етаж от сградата, която е била отдадена под наем на друго лечебно заведение. Към настоящия момент не е стартирала процедура, която е допустима от закона за продажба на недвижими имоти и собственост на лечебно заведение – търговско дружество, и в Министерството на здравеопазването не са постъпвали материали и документи, свързани с подготовката на процедурата по продажба. Следва да се отбележи, че държавата, чиито права на акционер се упражняват от министъра на здравеопазването, е само един от акционерите в тази многопрофилна болница. Съгласно изискването на чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, продажбата на недвижим имот – собственост на лечебно заведение, включено в Забранителния списък за приватизация, се извършва по решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество, като в случая с Многопрофилната болница във Велико Търново, това е Общото събрание на акционерите. До този момент нито има такова решение от Общото събрание на акционерите, тоест от община Велико Търново и всички останали общини, които имат акции, нито от министъра на здравеопазването, като упражняващ правата на акционер от държавата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо министър, аз Ви благодаря за изчерпателния отговор и бих Ви предложил в оставащите месеци да не предприемате действия, свързани с продажбата на този терен. Не ми се иска да затварям в плик, като други, какво би станало при една продажба, защото публичен интерес е кои биха желали да купят тези 17 декара и по каква причина. Имайки предвид действията, които се предприемат и възможния корупционен натиск, който би могъл да бъде упражнен към определени структури, които Вие надлежно изброихте тук, не бих предложил да внасяте в Министерския съвет искане за изваждане от Забранителния списък и по този начин терените да подлежат на продажба. Предполагам, знаете, че този въпрос не се отнася само до – Велико Търново, подобни терени има в немалко болници, които представляват много сериозен интерес. Задавам този въпрос, защото считам, че е определено необходимо да се направи обществено обсъждане. Не подлагам на съмнение тази подписка, разбира се, на обществено обсъждане, което да даде статут на терена, който обществото би искало и от който обществото би имало интерес, и търновци в случая, разбира се. Ако бъдат предприети такива действия, аз се надявам те да бъдат достатъчно публични, открити, за да може да не се допускат действия, които създават условия и съмнения за корупция. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо министър, Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Великов, тази подписка е събрана през 2012 г., има около 10 хил. подписа на граждани на Велико Търново. Предполагам знаете, че има определени изисквания както по отношение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, така е и необходимо да бъде осъществена и процедурата, разписана в закона. Първо, естествено е, че трябва да има инициатива. Мисля, че и Общинският съвет във Велико Търново, и общински съветници от различни парламентарни групи настояват интересът на гражданите на Велико Търново да бъде съхранен. Предлагат този интерес да бъде съхранен, като им се осигури достъп до това лечебно заведение в една и съща сграда.

или лекарите, когато лечението е свързано с консулти. Всичко това е предмет на допълнителен дебат, разбира се, на обществено обсъждане и никой няма да вземе решение нито останалите акционери, нито аз, като упражняващ правата на държавата, преди да има одобрение на цялото гражданство на Велико Търново. Благодаря Ви. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно изследвания на работещите в АЕЦ „Козлодуй” за хромозомни аберации.

над 50 хил. гени и други участници от ДНК, ето защо тя е твърде дълга и за да може да се вмести в ядрото на клетката, е нагъната и пакетирана, така да се каже, в компактни структури, наречени хромозоми. Когато човек пребивава в среда с йонизиращи лъчения, тези лъчения, към които той няма рецептор, за да ги усети и се предпази, увреждат ДНК и в хромозомите на хромозомно ниво се наблюдават промени – мутации, които се наричат хромозомни аберации. Те могат да бъдат далеции, дупликации, липса – дефишънс на участъци от хромозомата, инверсия – обръщане на някои участъци, транслокация и така наречените ринг-хромозоми – кръгови хромозоми, при които отпадат центромерата и тази хромозома не може да участва по-нататък в делението на клетката. Това са сериозни проблеми. Тъй като в България има работещи в йонизиращи среди, се извършваха пъти годишно изследвания на техните хромозомни аберации. Затова през 2000 г. зададох на тогавашния премиер питане по повод предложение да се преустанови изследването за хромозомни аберации

периодичното изследване на хромозомни аберации на работещите в АЕЦ „Козлодуй”? Ако продължава, на какъв срок от време се правят тези изследвания – дали четири пъти годишно, по-рядко, или по-често? Какви са намеренията на правителството за продължаване на тези изследвания в бъдеще? Този въпрос, госпожо министър, е важен, тъй като засяга здравето и живота на хората, работещи в среда с йонизиращи лъчения. лъчения. Ако в момента, когато се извършват такива хромозомни мутации, това не води директно до увреждане на съответния човек, Но на по-късен етап може да увреди неговото здраве, да предизвика ракови и други заболявания. Ето защо е важно да се следи дали тези хора са увредени от йонизиращите лъчения, или не. Още самите откриватели на радиацията – семейство Кюри, повечето от тях загинаха именно защото бяха облъчени от тази радиация. Тогава човечеството разбра, че радиацията може да бъде смъртоносна в големи дози. Следи се дозовото натоварване, но също така трябва да се следят и генетичните промени.

цитогенетичните методи с доказана чувствителност се препоръчват от Международната агенция за атомна енергия за мониторинг и дозиметрия на радиационно въздействие при човека. Отчитаните чрез тях хромозомни увреждания са едновременно достоверен биологичен дозиметър при аварийно облъчване и също така служат за оценка на риска от появата на късни инфекции, за появата на които и Вие говорихте. Системен цитогенетичен мониторинг на работещите в АЕЦ „Козлодуй” се провежда от 1980 г. до днес от Националния център по радиобиология и радиационна защита, лаборатория „Радиационна генетика”. Прилагат се международно признати методи за оценка на радиационното въздействие в професионални условия, анализ на хромозомни аберации, микроядрен тест, както и анализ на стабилни хромозомни аберации чрез ин сито хибридизация. В своите оценки лабораторията използва данни за спонтанната честота на хромозомните увреждания сред българското население, които периодично се актуализират. От 1990 г. в Националния център се поддържа регистър на данните от провеждания цитогенетичен скрининг на работещите в АЕЦ „Козлодуй”. Понастоящем се провежда хромозомен анализ за оценка на въздействието на професионалното облъчване на работещите в рамките на тригодишен двустранен договор между Националния център за радиационна защита и АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. Резултатите от дългогодишния мониторинг на хромозомните аберации при работниците от АЕЦ „Козлодуй” са сравними с публикуваните данни за персонала от други атомни електроцентрали в света. В заключение, изследванията на хромозомния апарат на работниците от АЕЦ „Козлодуй” никога не са преустановявани, продължават и в момента. Декларирам, че ще продължат и в бъдеще. Благодаря. Благодаря. За реплика – господин Тошев. ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо министър, благодаря за отговора, благодаря за това, че продължават тези изследвания. Единствено не успях да разбера от Вашия отговор на какъв период от време се извършват в периода на годината – четири пъти годишно, по-малко или повече? Това е допълнителен въпрос. Ако желаете, можете да ми отговорите с дуплика. Благодаря Ви за отговора и за това, което той съдържаше – че че изследванията на хромозомни аберации на работещите в АЕЦ „Козлодуй” продължават. към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова. Първият въпрос е от народния представител Деница Гаджева относно строежа на джамия в град Горна Оряховица. Заповядайте, госпожа Гаджева. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Сигурно след парламентарния контрол ще отида да пусна тото, защото явно ме е споходил някакъв невъобразим късмет днес,

метра, заедно с построената в него сграда за сумата от 7610 лв. с цел нейното използване от горнооряховските мюсюлмани. През 2011 г. предназначението на имота е променено със заповед, подписано от тогавашния заместник-кмет Красимир Кръстев. Заповедта за промяна на предназначението дава зелена светлина за строежа на джамия. Мюфтийството – представете си – поискало от кмета Добрев да издигне 40-метрово минаре. Тук започва много дълъг спор дали минарето да бъде 20 или 40 метра. След това обаче се установява, че в Горна Оряховица живеело само едно мюсюлманско семейство. Това са част от подробностите. Защо е нужен този храм – никой не знае. Вследствие на заявеното от Мюфтийството желание да издигнат джамия в Горна Оряховица гражданите на Горна Оряховица протестират своеобразно. Събират подписи против изграждането на храма. Мисля, че направиха няколко протеста. Специално Партия „Атака” и нейните представители в Горна Оряховица много активно се занимаваха с това да не бъде построена да не бъде построена джамия с 40-метрово минаре, при положение че там няма мюсюлмани. Въпросът ми към Вас е: изпълнени ли са всички изисквания за издаване на разрешение на разрешение за строеж и започване на строителство на молитвен храм? Има ли определена фирма за строителен надзор? Ако обектът не е наблюдаван от строителен надзор, кои са виновните длъжностни лица, за да започне строителството, без да са изпълнени условията и ангажирани ли са с отговорността? Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Гаджева, и аз се радвам, че най-накрая имам възможност да отговоря на Вашите въпроси. Събрала съм сериозен брой – вече над 50 въпроса, на които да отговарям. Явно ще се виждаме често в следващите По отношение на Вашия въпрос. В периода – откакто е зададен до ден-днешен, има развитие по темата. Започвам с кратка хронология на това какво е развитието. е направила проверка по документи и проверка на място през месец септември миналата година на издадените строителни книжа от община Горна Оряховица и най-вече от главния архитект. Установено е, че на 28 кметът на община Горна Оряховица със заповед е одобрил подробен устройствен план, който предвижда промяна на предназначението на имота за молитвен дом с височина 10 метра. Планът е обявен и по него не е постъпило нито едно възражение. Именно затова одобрението на ПУП-а е влязло в сила. През месец юли 2012 г. главният архитект е одобрил и инвестиционен проект, издал е и разрешение за строеж на молитвения дом, първи етап – с басейн, с навес. Съгласно одобрения от общината проект и издаденото разрешение всъщност имаме започнало строителство. Строителството предвижда сграда, молитвена зала с кота корниз – 8 м, минаре – 6,6 кв. м, височина от долен ръб балкон на кота 14,8 м и било на кота – 25,6 метра. Навес с басейн – до централното входно пространство. По време на документалната проверка са установени сериозни пропуски, както и Вие споменахте. Липсвал е строителен надзор на обекта, а избраният строител не е бил от строителите, които са вписани в регистъра на Камарата на строителите като изпълнители. изпълнители. Липсвал е протокол за определяне на строителна линия, ниво на строежа и заповедна книга на строежа. Липсвали са и декларации за съответствие на вложените строителни материали. Именно затова на 25 септември е издаден констативен акт от РДНСК за спиране на строителството и след периода на обжалване, през месец октомври, е издадена заповед за пълно спиране на строителството. Същата заповед е връчена на господин Турхан Турхан Мехмед – районен мюфтия. На него му е даден и акт по реда на закона. Въз основа на акта му е издадено наказателно постановление и финансова санкция от 2000 лв., каквато е предвидена по закон. След връчването на заповедта и акта съгласно закона всеки инвеститор, в случая – Мюсюлманското настоятелство, има право да възобнови строежа, като представи документите и след като заплати санкцията. Санкцията е заплатена на 27 ноември, а паралелно с това в РДНСК от Мюсюлманското настоятелство е представен актуализиран нов договор за строителство, сключен на 15 ноември, договор за строителен и авторски надзор по част „Конструктивна”, сключен на 12 ноември, както и договор за строителен надзор. На основата на тези документи строителят вече може да се върне и да започне да строи на обекта. Междувременно на 21 ноември община Горна Оряховица е уведомила РДНСК,

Благодаря Ви, госпожо министър, за изчерпателния отговор. Ще ме поправите, ако не съм разбрала точно. Тоест остава вариантът молитвен храм без минаре – минаре няма да има. Остава вариантът, който е бил едно време – имало е такъв молитвен храм, само че не е имало басейн. Така разбирам.

защото няма такава необходимост. В район, в който няма мюсюлманско население, някой да се опитва да ислямизира малцинствени групи изкуствено, както станахме свидетели в Пазарджишко

ясна сметка за това какво ще последва от такава политика. Партия „Атака” предложи мораториум върху строежа на джамиите или забрана за строеж на джамии, защото сме държавата с най-много джамии на глава от населението в Европа. Мисля, че в тази статистика влиза и Турция, уважаеми колеги. Това е изключително тревожно. Тук бихме могли да се обединим и да защитим

изправно. Много Ви благодаря за отговора. Предполагам, че жителите на Горна Оряховица вече ще знаят какво следва в бъдеще в техния град. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос – отново на народния представител Деница Гаджева, относно отчитане на водоснабдяването в местността „Войнишко кладенче” в град Сливен.

– Сливен, пък отказва да поеме грижата за жителите на този район – предимно възрастни хора, които наброяват над 5000 души. Заявява, че повечето вилни зони в България не се обслужват от ВиК. Преди две години обаче местността „Войнишко кладенче” е обявена за квартал на Сливен и ВиК – Сливен, е длъжно да обслужва живеещите там. За да бъде пусната питейната вода, ВиК – Сливен, принуждава жителите да си изградят водопроводи с лични средства и да сформират частни сдружения, които впоследствие да сключат договори с дружеството. По този начин дружеството поддържа връзка с управителите на тези сдружения и от тях изисква събираемостта на дължимите суми за изразходваното количество вода. Потребителите на вода в местността „Войнишко кладенче” реално не получават никакъв документ за платените суми. Съобщава им се колко дължат за своето потребление и никой не може да каже дали сумите са за реално изразходвано количество вода, тъй като всички потребители са с един централен водомер. При проверка на Политическа партия „Атака” във ВиК – Сливен, стана ясно, че цената на един кубик вода е 1,35 лв., а потребителите от този район го заплащат на цена 2,10 лв. Никой не можа да ни отговори откъде се получава тази огромна разлика и къде отиват парите от нея. от нея. Кметът на Сливен също е запознат с този проблем, но той не е пожелал да се обвързва с него. Моят въпрос към Вас, госпожо министър, е: направена ли е проверка от Вашето министерство на дейностите, извършени от ВиК – Сливен, в местността „Войнишко кладенче”? Правена ли е ревизия на дружеството, след като има несъответствие в обявената официална цена на водата и тази, която хората от „Войнишко кладенче” заплащат всеки месец? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Заповядайте за отговор, госпожо Павлова. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Гаджева, това което казвате като информация не е напълно коректно или поне не е съгласно справката, която имам от ВиК – Сливен. Още от 2008 г. ВиК – Сливен има договор за предоставяне на ВиК услуги до общия водомер на Водно сдружение „Войнишко кладенче”. Благодарение на този договор

Съгласно одобрените от независимия регулатор – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, цени, действащите цени към момента са следните: за доставяне на питейна вода – 1,35 лв. на кубичен метър; за отвеждане на отпадъчни води – 0,07 лв. за кубичен метър; за пречистване на отпадъчни води – 0,28 лв. за кубичен метър, което означава, че общата цена на трите ВиК услуги с ДДС е 2,04 лв. на кубичен метър. Цените, които съответно заплащат потребителите, са съгласно услугите, които те са ползвали. В конкретния случай, ако те са ползвали услугата само „доставяне на питейна вода”, единичната цена е 1,62 лв. на кубичен метър с ДДС, а при ползване на всички

за енергийно и водно регулиране дали има сигнали и жалби и дали са правени проверки. Оттам също ни отговориха, че такива сигнали за разлики в цените, които се фактурират, спрямо цената, одобрена от ДКЕВР – няма. няма. Ако до Вас има сигнали или има такива от граждани, аз съм готова на основата на тези сигнали да инициираме проверка, за да видим защо има разминаване, тъй като по фактури цената е точно тази, която Ви казвам, трябва да имаме предвид, че това е фактурираната стойност на водата, която е до общия водомер. Оттам-нататък – индивидуални водомери не са монтирани. гражданите, живеещи в този квартал, имат желание, могат да им бъдат монтирани и единични, собствени водомери, които да улеснят отчитането от общия до единичните водомери. Това също е възможно и има съответен законов ред и начин, по който това да бъде направено. Благодаря. Благодаря. За реплика.

и оттам се получава това объркване. Там наистина има проблем, защото хората месеци наред нямат вода или когато тя потече – потича нещо много различно от бистра питейна вода от чешмите им. Наистина имаме такъв репортаж. Аз, ако искате, ще Ви извадя и репортажа от нашата телевизия, ще Ви го дам, за да се запознаете наистина с мнението на хората. Ще се надявам повече да няма спиране на водата и най-важното е всеки човек там да има водомер в къщата си, за да е наясно колко кубика потребява и какви пари трябва да плати за това. Всичко ще Ви бъде предоставено. Благодаря.

е отбелязано. Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Цветан Сичанов, относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков-Мальовица. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Уважаема госпожо министър, моят въпрос е свързан с туристически комплекс „Мальовица”. Леко позабравен, той е на територията на община Самоков, в северозападната част на Рила се намира туристически комплекс „Мальовица”. За радост, същият успя да се опази от явлението „презастрояване” в сравнение с други туристически обекти. Наличието на ски писта и много добри условия за зимен и летен туризъм го правят все още привлекателен център и посещаван район от много туристи. За съжаление обаче на пътя от Самоков през Говедарци до Мальовица не е полагано асфалтово покритие повече от години, което поставя на сериозно изпитание автомобили и туристи. В тази връзка моят въпрос е съвсем кратък: предвижда ли се някаква реконструкция или рехабилитация на този път,

Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Сичанов, с искрено съчувствие мога да заявя, че сме наясно със състоянието на този третокласен път, но, за съжаление, той е третокласен път. Вие знаете принципа на приоритизиране на финансовите ресурси за реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки – започваме от магистрали, първокласни второкласни пътища и за съжаление чак тогава стигаме до третокласните. Това всичкото се налага единствено и само поради ограничения финансов ресурс. През 2012 г. за този участък е правено само частично изкърпване на дупки и, за съжаление, не мога да Ви дам много по-радостна алтернатива и за 2013 г., тъй като поради липса на финансов ресурс, това, което предвиждаме, е след приключването на зимния сезон, когато най-много се отварят вече и вече и дупките след обработването на пътищата със сол и с химикали, да бъде направено изкърпване на този пътен участък, на всички дупки, които се отворят, но за цялостна реконструкция и рехабилитация финансов ресурс за тази година няма предвиден, тъй като още е необходим много сериозен такъв ресурс. Говорим за корекции и на основата на пътя и пълна рехабилитация. Това, което за 2013 г. към настоящия момент мога да гарантирам, е, че ще направим само частично изкърпване на неравностите и дупките. Благодаря.

Иначе, благодарение на здравата основа, този път държи. Използвам възможността да обърна внимание все пак и на лошото състояние на пътищата на територията на София област. Не по-добри са пътищата в района на Ихтиман, в района на Сливница, на Драгоман, на Своге, така че моята молба, както и на колегите, е да бъде насочено вниманието малко и към София област и да направим каквото можем. Наистина ще Ви бъдем благодарни. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Евгений Желев относно изготвяне на проект за основен ремонт и рехабилитация на участък от автомагистрала „Тракия”. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! През 2011 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е провело процедура за избор на изпълнител с предмет „Изработване на технически проект за основен ремонт

изработването на този проект е трябвало да приключи в средата на 2012 г. В тази връзка моят въпрос е: изготвен ли е, предаден ли е, приет ли е този проект? Каква е ориентировъчната стойност на ремонтните дейности и евентуално има ли осигурени пари за този ремонт в Бюджет 2013?

както коректно отбелязахте, имаме избран изпълнител, на който беше възложено изработването на технически проект за основен ремонт и рехабилитация на най-тежкия, в най-лошо състояние участък

Към проектирането на основния ремонт и рехабилитацията на магистралата също така е добавено и проектиране на прилежащите пътни връзки с пътен възел Церово, Калугерово, Гелеменово и сключеният договор за проектиране е за 94 хил. лв. Техническият проект вече е направен. Той включва рехабилитация на 28 км, 16 големи съоръжения – мостове, а прилежащите съоръжения по тази пътна настилка да бъдат изцяло рехабилитирани. Техническият проект беше разгледан на Експертния съвет към Пътната агенция. Там беше одобрен. Индикативната стойност на одобрения проект за тези строителни работи, както на директното трасе, така и на прилежащите пътни възли и съоръжения, е на стойност 47 млн. лв., която сума е необходима, за да можем да изправим този участък. За мое огромно съжаление тази сума я няма в одобрения бюджет за 2013 г. на Пътната агенция. За съжаление няма да можем да започнем работа по този пътен участък, освен ако не бъдат одобрени целеви средства допълнително през годината по бюджета на Пътната агенция. Благодаря. Благодаря. Реплика? Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Аз също съжалявам, че няма да ремонтирате този участък. Действително той е един от най-тежките участъци. Аз също го пътувам няколко пъти на седмица

но докато се стигне до новите участъци, човек рискува много, докато мине по старите. Явно е, че бюджетни средства не стигат за всичко в държавата, но когато имате приоритет, и то нелош, ще трябва да се направи всичко възможно, за да се рехабилитира не само този участък, а старите участъци на магистралата и всички онези пътища от републиканската мрежа – първи, втори и трети клас, които водят до това съоръжение, защото то не е връзка само между София и морето, а това това съоръжение – пътна магистрала, както всички други магистрали, трябва да се разглежда като възможност за облекчаване на транспорта и движението на хората, гражданите, бизнеса. Това струва много пари. Това е ясно. Затова магистралата не беше построена от толкова правителства. радостта от построяването и довършването на магистралата се помрачава от възможността за пътнотранспортни произшествения по тези участъци. Направете всичко възможно да ги рехабилитирате. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към следващите въпроси. Тук има доста въпроси, на които народните представители са поискали отлагане, след като ги няма в залата, и отиваме на въпрос № 13 от народните представители Пенко Атанасов и Пламен Орешарски относно ремонт на пътя Бургас – Елхово. Заповядайте, господин Орешарски, да развиете въпроса. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, нашият въпрос е свързан с рехабилитацията на пътната отсечка Бургас – Елхово, която е в ход от 2008 г. Какви са причините рехабилитацията все още да не е завършена? Кога се очаква завършването й? В тази връзка, госпожо председател, следващият въпрос, макар да е за друга пътна отсечка, но все от нашия избирателен район – става въпрос за Средец – Ямбол, ако разрешите, можем да ги обединим,

Пътният участък на второкласния път Бургас – Елхово е част от заемното споразумение с Европейската инвестиционна банка. Рехабилитацията на този участък включва 86 км и е на стойност 75 млн. лв. – много сериозна сума, предвидена в рамките на това заемно споразумение. Поради финансови ограничения – Вие като министър на финансите знаете, че в рамките на всяка бюджетна година Пътната агенция има определен лимит, таван, в рамките на който разполага, за да се разплаща със средства по заемните споразумения, тъй наречените ДИЗ-ове. През периода 2010-2011 г. поради финансови ограничения по тези пътни участъци не са започнали никакви дейности по изпълнение на договора и затова са подписани допълнителни споразумения с избран изпълнител за удължаване на срока. Към момента дейностите не са възложени. В зимния период дейности не се извършват.

През този месец разглеждаме искания за разплащане, които не бяха доразплатени, а бяха фактурирани през месец януари за сертифицирани извършени работи за около 70 млн. лв. Засега оставаме с около 40 млн. лв., с които можем за цялата 2013 г. да се разплащаме за всички договори, сключени със заем от Европейската инвестиционна банка. Това означава, че този проект най-вероятно няма да можем да го финансираме и през 2013 г., тъй като има пътни участъци, които са много напреднали и на които трябва съвсем малко през строителния сезон – през пролетта и лятото на тази година да бъдат довършени, за да бъдат приключени и пуснати в експлоатация. Това е принципът, по който ние приоритизираме кои проекти да довършим – тези, които са с най-малък

но там ситуацията е по-различна. Там изобщо не са проведени процедури за избор на изпълнител. Ние не си позволяваме да започваме да провеждаме такива, тъй като все още имаме започнати с договори, за които има избрани изпълнители и които не успяваме да финансираме в годините. Мисля, че не е хубаво да сключваме договори, за които нямаме достатъчно кеш ресурс, за да се разплащаме. Затова ако бъде удължено финансовото споразумение и има по-голям лимит, дай Боже, при по-добра финансова 2014 година, ще могат да бъдат проведени тръжни процедури и за другия пътен участък и да бъде избран изпълнител, който да извърши тази рехабилитация. Благодаря.

Смущава обаче друго обстоятелство. Може би ние нямаше да зададем този въпрос, ако в същото време не бяха започвани и завършвани други пътни участъци в страната, в това число по моя оценка – и доста по-второстепенни от споменатите, което ни кара да мислим, че има и други причини, които Вие вероятно знаете, но премълчавате, като наблягате на техническите причини. Моля Ви в рамките на Вашите компетенции да осигурите в най-кратък срок рехабилитацията на двата пътни участъка, тъй като те са доста важни в региона, в който по стечение на моите задължения доста често слушам оплаквания от гражданите и избирателите. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос на народните представители Емил Гущеров и Кирил Калфин относно състоянието на дясната тръба на пътен тунел през гр. Дупница и състоянието на пътен надлез на път ІІ-62 „Дупница – Кюстендил”. Въпросът, който поставяме пред Вас, е относно състоянието на две изключително важни пътни съоръжения в района на Кюстендилска област – дясната тръба на пътния тунел при Дупница, и пътният надлез на Път ІІ Път ІІ 62 „Дупница – Кюстендил”. Това са изключително важни пътни участъци. Пътят Дупница – Кюстендил е също така важен и за трафика, който свързва с Република Македония,

Гърция. Сигурно много от хората, които минават през тунела, виждат слабото осветление, най-вече течовете по стените, които зимата създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Във връзка с

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гущеров,

банка. Пътният надлез, за който Вие споменахте, е част от този проект. Там е предвидено саниране на бетонните повърхности на конструкцията, ремонт на отводнители и на тротоарни блокове, както и рехабилитация на самото пътно покритие. В отговор на Вашия въпрос мога да Ви уверя, че пътният надлез ще бъде ремонтиран като част от проекта, който предстои да бъде довършен. По отношение на тръбата,

с който ще изменим изцяло конструкцията. Не влизам в инженерни термини, специалистите знаят, тя ще бъде повдигната, за да може да се реши и проблемът с габарита. Паралелно с това да се направи пълно саниране на тръбата, да се предотвратят течовете, които всъщност създават и друга опасност. Тези течове, минавайки през електропровода и осветлението на тунела, също създават опасност за пътуващите. За този чисто нов проект са необходими допълнително нови 500 хил. лв., които трябва одобрени като част от заемните средства и допълнени към основния договор на изпълнителя, който довършва участъка Дупница – Кюстендил. Отново правим разчети дали това ще бъде възможно, тъй като, отговаряйки на господин Орешарски казах, имаме изключително лимитирани средства по отношение на държавните инвестиционни заеми. Остават ни 40 милиона общо за цялата година за всички пътни участъци. Така че правим приоритизация на принципа на тези пътища и пътни участъци, които могат да бъдат съответно завършени в най-скоро време съгласно техния график. След това спрямо наличния финансов ресурс поетапно ще пускаме и ще довършваме. Имаме време. Строителният сезон ще бъде възстановен март-април в зависимост от зимата. Дотогава ще бъдат направени приоритетните списъци. Горещо се надявам да можем в

госпожо председател. Госпожо министър, благодаря за отговора. Надяваме се, че ще успеем тези два изключително важни пътни възела в Кюстендилска област да бъдат отремонтирани тази година, тъй като, както и Вие подчертахте, това са изключително важни пътни артерии. Благодаря. Госпожо министър, колеги, имаме още 20 минути от днешното работно време, но независимо от големия интерес интерес към въпросите към Вас – над 50, явно няма кой знае какъв интерес към отговорите, тъй като останалите народни представители, основно от лявата страна на залата, са поискали отлагане поради тяхното отсъствие в момента от пленарния ден. В такъв случай приключваме с днешния Парламентарен контрол и днешното заседание. Следващото редовно заседание е в сряда в 9,00